Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Besedo dajem predstavnici predlagatelja gospe Jelki Godec za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. najlepša hvala. Dobro jutro vsem! Jutro po 24. aprilu je danes, če se spomnite 24. aprila 2022, je to jutro po velikem zmagoslavju in sicer zmagoslavju naprednih sil svobode. Svobode, ki je obljubljala marsikaj. Torej na današnji dan lahko rečemo, da je začela svojo neslavno vlada Roberta Goloba, tako bo pisala verjetno zgodovina, vlada z najdaljšo stavko v zdravstvu, vlada z veliko obljubami. Vmes so sicer povedali, da ne bo, da ne bodo več obljubljali, ampak le delali, vendar "happy enda" ta Vlada ni dočakala. Da pa omogočimo "happy end" za državljane Republike Slovenije, smo predlagali posvetovalni referendum z naslednjim vprašanjem: ali ste za to, da Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob, zaradi številnih korupcijskih afer, povečanja nezakonitih migracij, zagotavljanja dodatno nastanitvenih kapacitet, uvrstitev novih izpostav azilnega doma, povečanje zaposlitev nadaljuje z mandatom? Torej vprašanje ali ste za to, da Vlada, ki veliko obljublja, ki ne skrbi za tisto, kar je obljubila, torej, povrniti zaupanje, integriteto politikom in nosilcem javnih funkcij, da bodo ti delovali skladno z zavezami, ki so jih dali volivcem pred izvolitvijo, v bistvu konča svoj mandat predčasno. Obljubljali so tudi, da bodo omogočili normalno delovanje demokratičnih institucij, spoštovanje vladavine prava, delovanje v javnem interesu in učinkovito delovanje javnih služb, izvrševanje pravice do svobodne gospodarske pobude, zagotavljanje nacionalne varnosti in zastopanje interesov države in ne posameznih političnih strank v mednarodni skupnosti. Ampak, glej ga zlomka, že na prvi seji Vlade oziroma je Vlada v bistvu na svoji prvi seji začela s temeljitim delom, delom kadrovskih čistk, kot je kasneje tudi priznal premier Golob v svojih televizijskih nastopih, ko je govoril o čiščenju RTV, policije, seveda o čiščenju janšistov. Dan po velikem 24. aprilu 2022 je premier Golob dejal: "Izpolnili bomo vaše zaupanje, zato imate mojo obljubo." Ali so, ali je bilo torej zaupanje tudi v to, da s sklepom na prvi seji Vlade, s katerim je v časovnem obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 začela, želela Vlada pregled novozaposlenih in trajno oziroma začasno premeščenih, da se je omejila zgolj na zadnji dobri dve leti, kar je absolutno premalo, da bi lahko, kot je dejal predsednik vlade doktor Robert Golob, prikazali, je prišlo do odstopanj od ustaljenih norm, ali je imela tudi zaupanje v to? Torej, namen priprave takšnega seznama na prvi seji Vlade je bil zgolj politične narave. V prvem mesecu je Golobova vlada izvedla 91 kadrovskih menjav, kmalu pa so se začele čistke v lastnih vrstah. Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve, Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor, Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, **2. TRAK: (NB) - 9.05** (Nadaljevanje) gozdarstvo in prehrano Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje, to so stiske v lastnih vrstah, torej ministrov, ki niso bili poslušni oziroma, ki jih bremenijo še danes korupcijske afere. Dosedanje delo Vlade od Roberta Goloba kaže, da gre za številne izgubljene priložnosti. Vlada že sama po sebi povzroča škodo državljankam in državljanom ter Republiki Sloveniji in ne sledi vsebini dela prisege, da bo z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Izjave, ki jih skozi mandat daje predsednik vlade so res neverjetne, od happy end-a za sodnike do izjave, citiram, zgradili bomo 30 tisoč stanovanj, primarno Vlade javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem in bo imel vsak svojega zdravnika. Danes do izjave, ki jo je dal na seji prejšnji oziroma ta teden, ko je dejal, "lotili se bomo tako korenitih sprememb, da bomo zanje potrebovali dva mandata, za to pa potrebujemo dva mandata, če želimo reforme izpeljati korenito, ker se v letu ali dveh, še manj pa v mesecu ali dveh, kot napovedujejo nekateri iz opozicije, ne da resetirati celotne države, ne da se sprememb peljati, ki bi dejansko imele efekt kot si ga vsi skupaj želimo in državljanke in državljani zaslužijo". To izjavil predsednik Vlade po dveh letih vladanja, in s tem v bistvu kaže na to, da v bistvu ne razume, kaj v bistvu vlada naj bi delala oziroma v dveh letih in pol zadeve niso izvedli. Torej, izjave, ki jih daje in nenazadnje izjava, ki jo je dal predsednik Vlade dne 5. februarja 2024, ko se je srečal z generalno direktorico Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ko je dejal, "te dni imamo na pol krizo v koaliciji zaradi korupcije in tako naprej". Dosedanji rezultati dela Vlade Republike Slovenije so na področju boja proti korupciji daleč od obljub in ciljev, ki so jih stranke vladne koalicije Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica dali državljankam in državljanom, ter zapisali v program za delo koalicije v mandatu 2022-2026, če spomnimo samo na nekatere zadeve, koruptivno in klientelistično ravnanje pri nakupu stavbe na Litijski 51, ki je odnesla ministrico za pravosodje. Koruptivno in klientelistično ravnanje predsednika Vlade Republike Slovenije, doktorja Roberta Goloba pri poslovanju preko podjetja Star Solar deoo. Seveda bo rečeno, da predsednik ne krši zakona, verjetno pa to ni v duhu zakona, kot je dandanes slišati, koruptivno in klientelistično ravnanje predsednika Vlade doktor Roberta Goloba pri poslih povezani z geni ter ostalih poslih. Koruptivno in klientelistično ravnanje Vlade Republike Slovenije in ministrice za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh pri nakupu prenosnih računalnikov, tistih famoznih 13 tisoč računalnikov, ki še vedno stojijo v skladiščih. Pa da gremo še na druga področja, nekatera bomo, bom naštela danes, zdaj v samem kot predlagateljica in potem kasneje še tudi v sami razpravi. Ne moremo mimo preplačanih investicij in preplačanih nakupov na področju investicij, kar nekako postaja sistemski način delovanja aktualne Vlade Republike Slovenije. Lahko izpostavimo na primer, prenovo kar treh železniških kar je vrednost poskočila skupno za par 100 milijonov evrov. Prenovljena železniška postaja Nova Gorica, Jesenice, Ljubljana, Ignoranca delovanja lokalne skupnosti, spomnimo na delovanje oziroma na sklep Vlade Republike Slovenije, ki ga je sprejela na svoji 93. seji, februarja 2024, o organizaciji začasnih izpostav azilnih domov in sicer v Brežicah, Središče ob Dravi, bistvu sprožilo velike proteste na tistih koncih torej v obmejnih občinah, ker nihče od Vlade ni niti kontaktiral oziroma se pogovarjal z lokalno skupnostjo ali si to sploh želijo. Na cesti so tudi kmetje,

Širjenje področja in strožji režim na območju Nature 2000 kar bistveno otežuje kmetovanje in pa tudi neustavni Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici, kjer je bila prvopodpisana pod ta zakon, sedanja ministrica Mateja Čalušić in ta zakon torej, ki je želel omejiti aktivno in pasivno volilno pravico v KGZS je spoznan kot protiustaven. Da govorimo še o kulturi, ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, ukinitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, kar je prvovrstno dejanje v Evropi in tudi v Evropskem parlamentu, marsikdo, tudi s strani, bom rekla, evropskih strank, ki jih zastopa, v katerem so tudi člani Svobode, tega ne razumejo. Politični pritiski na vodstvo RTV in Ustavno sodišče v različnih primerih, da čim prej odloči oziroma tudi drugačni pritiski, ki jih spremljamo te dni. Na financah in gospodarstvu spremembe Zakona o dohodnini, manjše neto plače in prejemki državljank in državljanov, 664 evrov neto na letni ravni bo dobil Slovenec povprečno plačo manj zaradi davčnih obremenitev Vlade Roberta Goloba, prisilno preoblikovanje Vzajemne, dvig davka od dohodkov pravnih oseb. Če pa gremo še na socialo, seveda je stvari še veliko več, ampak da se dotaknem še sociale in zdravstva. Razveljavitev našega zakona o dolgotrajni oskrbi, sprejetje novega zakona, ki s 1. 1. 2024 omogoča torej oziroma daje pravico, da so torej ljudje zaposleni kot oskrbovalci svojih staršev, recimo, ampak do danes plačila za to še niso dobili. Lahko pa si preberemo, kakšna izplačila si plačujejo na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ker mislim, da smo že vsi pozabili sploh na to ministrstvo, ker ministra zelo redko kdaj vidimo v javnosti, da ne govorim, da v Državnem zboru, mislim, da je bil na eni ali dveh sejah. Poslabšanje stanja v domovih za starejše občane, kadrovske težave, finančna stiska, ukinitev Urada za demografijo s sedeža v Mariboru, stanovanjska politika, kjer je predsednik Vlade dejal, da bo 30000 stanovanj zgrajenih primarno neprofitnih, potem smo prišli na 2000 s popravkom na 3000, me prav zanima koliko tisoč jih imamo danes. Pa ponesrečen zakon o štempljanju in tako naprej. Torej, vlada, ki ima, bo imela v svojih zgodovinskih zapisih zapisano, da je to Vlada, ki se ne drži le govorimo o obljubah, torej ne drži obljub. Tudi tisto, kar podpiše se ne drži. Leto in pol je od tega, ko so podpisali sporazum s Fidesom o novem plačnem stebru v zdravstvu, to objavili v Uradnem listu in danes v bistvu seveda teh obljub niso izpolnili. In imamo najdaljšo, mislim, da zdaj je pa že sto dni dolgo stavko in svojo nesposobnost sedaj valijo na zdravništvo, torej, da so zdravniki tisti, ki so krivi, da v javnem zdravstvu nimamo tisto, kar je dejal predsednik Vlade javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem in bo imel vsak svojega zdravnika. Danes imamo 150000 oseb brez izbranega osebnega zdravnika imamo, javno zdravstvo na robu propada, cveti zasebno zdravstvo, imamo torej, kot sem dejala najdaljšo stavko zdravnikov v zgodovini Slovenije. Namesto dialoga s stroko se raje sestankuje in posluša doktor Jenulla. In kot pravijo nekateri, prvo dvoživko Slovenije doktor Kebra. Prostovoljno dopolnilno zavarovanje, ste spremenili oziroma je vlada spremenila z vašo pomočjo v nov davek, obvezen za vse. Vprašanje je, ker je bilo vedno rečeno, da je to zelo dobra stvar, da smo vendarle denar vrnili v javno blagajno. Koliko pacientov je danes dobilo 30 dni do specialista, kar je bilo tudi obljubljeno. Torej, kaj je boljše, ko se ob ukinitvi prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja za osebe, ki so zavarovane. Nasmeški na ustnicah danes poslancev kažejo na to,

Žal ankete kažejo drugače, žal za vas seveda in happy and bodo dočakali ne vi, ampak državljani, ker zanimivo, ne dan po tem, po 24. aprilu 2022, 2022, se opravičujem, je bilo veliko tistih, ki so dejali: "Volili smo Goloba, zdaj bo boljše." Tam nekje 3, 4 mesece po vladavini Roberta Goloba nismo srečali več nikogar, ki bi rekel, da je volil Goloba, tako da jaz ne vem, od kod toliko glasov na volitvah. Danes priznajo, da jih je sram in pravijo, nikoli več. Ampak vemo kaj se zgodi lahko tik pred volitvami. Torej, volivke in volivci imajo vso pravico odločiti o tako pomembnem vprašanju, kot je vprašanje zaupanja v delo vladne koalicije, ki jo vodi Robert Golob, pri čemer se ta navezuje na vprašanje korupcije in klientelizma, povečanja števila nezakonitih nezakonitih migrantov, povečanje števila azilnih domov in izpostav, varnost in pa vse tisto, kar sem naštela. Torej namen posvetovalnega referenduma je, da se ljudje odločijo ali še želijo to vlado naslednji mandat oziroma še ti dve leti, ki bi naj bi naj še ostali do končanja tega mandata. Najlepša hvala. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. In besedo dajem predsednici odbora, kolegici Tereziji Novak za predstavitev poročila. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 38. nujni seji 18. aprila 2024 kot matično delovno telo obravnaval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob in ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predstavnica predlagatelja je v uvodni dopolnilni obrazložitvi prebrala vprašanje, ki naj bi bilo predmet posvetovalnega referenduma ter navedla razloge za vložitev predloga, pri tem pa je med drugim izpostavila zlasti upad podpore javnosti vladi, po njenem mnenju neizpolnjevanje zavez iz koalicijske pogodbe in tako naprej. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi mnenja povedal, da je predlagano referendumsko vprašanje sestavljeno iz dveh delov, pri čemer prvi del, ki zastavlja vprašanje o strinjanju z zaključkom mandata Vlade, ni dovolj konkretiziran in jasen, saj iz njega ni razvidno, na kakšen način naj Vlada predčasno zaključi svoj mandat. Drugi del, ki se nanaša na razpis predčasnih volitev poslank in poslancev v Državni zbor, pa ne spada v pristojnost Državnega zbora, ker razpis volitev v Državni zbor spada med pristojnosti predsednika republike. Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo je v predstavitvi mnenja Vlade izpostavil zlasti zakonska pogoja, da lahko Državni zbor razpiše posvetovalni referendum le o vprašanjih iz svoje pristojnosti ter da mora biti referendumsko vprašanje jasno izraženo. Poudaril je, da je predlog navedenih zakonskih pogojev, da predlog navedenih zakonskih pogojev ne izpolnjuje, zato Vlada predloga ne podpira. V razpravi so poslanke in poslanci iz vrst predlagateljev podrobneje navajali razloge za vložitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma z različnih področij ter napovedali, da bodo predlog za razpis posvetovalnega referenduma podprli. Poslanke in poslanci iz vrst poslanske skupine Svoboda so argumentirano izpostavljenim očitkom nasprotovali ter napovedali, da predloga za razpis posvetovalnega posvetovalnega referenduma ne bodo podprli. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval in mnenja da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju Vlade Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob, primeren, ni sprejel. Hvala lepa. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo Juretu Trbiču. Izvolite.

Drži, kot je gospa poslanka Jelka Godec omenila uvodoma, je zanimiv dan in verjamem, da ga nobena državljanka in državljan Republike Slovenije ne bo pozabil, kako je bilo dve leti nazaj. Namreč, številke govorijo zase, od zelo visoke volilne udeležbe pa nenazadnje rezultatov. Danes smo, drži, dve leti kasneje, po mnogih krizah in tegobah, pa vendar še vedno tu. In verjamem, da zopet podatki in rezultati pričajo zase. Sam tu ne bom nizal niti uspehov, niti izzivov Vlade, kajti verjamem, da bomo tudi v današnji razpravi tega veliko poslušali. Kar je bilo omenjeno tudi s strani gospe Novak, drži, že na odboru se je izpostavilo predvsem pravni vidik tega, namreč vprašanje, predlagano referendumsko vprašanje, je sestavljeno iz dveh delov, en niti ni v pristojnosti Državnega zbora, tako da je zanimivo, kajti mogoče pa predlagatelji niti ne želijo, da se pravzaprav ta referendum razpiše, kajti le kakšen pa bi bil rezultat, kdo ve. Namreč kot je že bilo povedano, odločitev o razpustitvi je v pristojnosti drugega organa, predsednice Republike Slovenije v tem trenutku. Kar se tiče samega zaupanja, imamo za to predviden instrument zaupnice oziroma nezaupnice, ki pa je že že dobro poznan, tako, da tisto moje prejšnje vprašanje je morda kar na mestu. Da bom kratek, Vlada konkretnega predloga seveda ne podpira, predvsem iz dveh pogojev, torej, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji. Prvič je nejasno, drugič ne spada v pristojnost, in kot že večkrat tudi tu povedano, za Vlado, ki jo vodi doktor Robert Golob, je pravna država okvir in ne ovira. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu doktorica Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, predstavnik Vlade, kolegice in kolegi, slovenska javnost! Da, dve leti od velike zmage in kje smo danes? Razočaranje. Razočaranje, ki se kaže v vsaki pori našega življenja. Zakaj? Dosedanji način in predvsem rezultati dela te Vlade so namreč daleč od obljub in ciljev, ki si je največja vladna stranka in z njo tudi ostali stranki koalicije, zadala oziroma celo zapisala v program dela do leta 2026. Dosedanje delo vlade doktor Roberta Goloba kaže, da gre v resnici za številne izgubljene priložnosti. Vlada že sama po sebi povzroča škodo državljanom in državljankam, saj ne sledi osnovni prisegi, ki glasi: Z vsemi svojimi močmi bo delovala v korist ljudi oziroma za blaginjo Slovenije. Kje je ta blaginja? Ta blaginja je v neizvedenih reformah, ki jih ni. Ne bom jih ponovno naštevala. Javna podpora Vladi seveda zaradi tega pada, pada zaradi tega, ker ljudje ne vidijo vizije razvoja države. Vlada je že na polovici mandata in časovno okno za izvedbo reform se zapira. Torej, nujna davčna reforma in razbremenitev dela, pokojninska reforma, zdravstvena reforma, stanje na področju zdravstva v nebo vpijoče, krivi so zdravniki. Ne bo šlo, kriva je Vlada. Na drugi strani se zdi, da se rušijo torej vsi sistemi in podsistemi te države. Ministrstva so v leru, torej javno zdravstvo, sistem celotnega javnega sektorja, kot sem rekla, migracijska in integracijska politika, kritične razmere v gospodarstvu, nevzdržna rast javne porabe in vedno večji proračunski primanjkljaj. Aktualni vladi je spodletelo, če si to prizna ali ne, ljudje mislijo tako, ljudje tudi v anketah pokažejo, da je temu res tako. V ponedeljek nas je v Novi Sloveniji zanimalo, kakšne načrte ima torej Vlada za prihodnost oziroma za napovedane reforme. Robert Golob je povedal tako, da ima zvezek, vendar kaj piše v njem, ne pove in ga skriva pred javnostjo, da pa potrebuje za vse te reforme še en mandat. Za kaj že? Da država popolnoma razpade in se ustavi. Ta Vlada torej nima kompasa, ne posluša nikogar, predvsem ne strokovnjakov, še več, zamenjala jih je, kjer se je dalo. Dela na osnovi navdiha, zapisov na Facebooku in na influenserk, strokovnjaki so razredni sovražniki. Ta Vlada je policijo in nekatere medije spolitizirala. Torej ta Vlada si zasluži, da odide, zato bomo predlog za razpis referenduma v Novi Sloveniji z veseljem podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Damijan Zrim bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! V Poslanski skupini SDS so nas zasuli s predlogi za razpis posvetovalnih referendumov. Po eni strani vam spoštovani priznavamo dobro mero domišljije pri vlaganju predlogov in kreativnosti pri pisanju referendumskih vprašanj, po drugi strani pa je potrebno opozoriti, da gre pri vsem skupaj le za norčevanje iz naših volivk in volivcev. Naša država je namreč zgrajena na parlamentarnem sistemu in temeljni instrumenti parlamentarnega sistema so recimo konstruktivna nezaupnica, zaupnica, interpelacija. Ustavna ureditev tudi dopušča možnost razpustitve Državnega zbora in podobno. Verjamemo sicer, da ste največja opozicijska stranka v vsem tem času, v vseh teh letih odkar sedite v Državnem zboru že dodobra spoznali vse te institute, jih preučili, tako da nam verjetno ni potrebno posebej razlagati o njih samih, pa vendar, še enkrat, za volivke in volivce. Spoštovana opozicija, vsi vzvodi za dosego tega vašega namena, ki je razviden iz vprašanj za posvetovalni referendum, so v vaših rokah. Institut konstruktivne nezaupnice služi zamenjavi predsednika vlade, kot to predlagate v referendumskem vprašanju. Ravno vsi tisti instituti so s tem namenoma določeni v naši Ustavi in služi opoziciji, torej manjšini, da z njimi nadzira koalicijo, torej večino. Nadzira močnejše, če želite, kontrolirate lahko Vlado in tudi lahko ustavite oziroma zamenjate. Gre za temeljne pravice opozicije in to vašo pravico, to vaše orožje namesto, da ga valite na ljudi, raje uporabite tu v Državnem zboru, volivke in volivci pa bodo povedali svoje na naslednjih volitvah kaj si želijo in česa si ne želijo. Vaš predlog vprašanja, ki bi ga preko posvetovalnega referenduma, kot že rečeno, prevalili na volivke in volivce, torej ali ste za to, da Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob zaključi s svojim mandatom in se razpišejo predčasne predčasne volitve poslank in poslancev v Državni zbor, pa tudi ne izpolnjuje zakonskih pogojev za referendumsko vprašanje. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi namreč določa, da mora biti referendumsko vprašanje v pristojnosti Državnega zbora, sprejem odločitev o teh postopkih pa ni v polni pristojnosti Državnega zbora. Odstop vlade, odstop predsednika vlade, predčasni razpust Državnega zbora so v pristojnosti drugih organov, nekateri v pristojnosti same vlade, nekateri pa v pristojnosti predsednice republike. Socialni demokrati razumemo bistvo referenduma kot sredstvo neposrednega demokratičnega odločanja državljanov o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na naša življenja oziroma njihova. Ob poplavi vseh teh predlogov za razpis posvetovalnih referendumov torej pozabljamo bistvo referendumskih to so vprašanja, ki so pomembna za družbo kot celoto. Torej so torej širšega pomena za državljanke in državljane. S temi vprašanji državni zbor krepi svojo legitimnost. Vsak zakonodajalec si namreč želi, da bi odločitve, ki jih sprejema, imele čim večjo podporo med volivkami, volivci torej med ljudstvom. In tako pomeni / Nerazumljivo/ torej ne gre norčevati ali jih zlahka jemati. Gre namreč za participacijo ljudstva, da lahko sodelujejo pri sprejemanju zakonodaje. Vse kakšne manipulacije in zlorabe za doseganje političnih ciljev pa so nedopustne in zato tudi predmet referendumskega vprašanja ne more biti razpisan. In še na koncu posvetovalni referendum je zgolj posvetovalni, torej zakonsko ne obvezuje zakonodajalca, da sledi volji ljudstva, zavezuje pa ga politično na naslednjih volitvah. Zakonodajalec oziroma predstavniško telo predstavlja ljudi v skupnosti, zato smo poslanke in poslanci tudi neposredno voljeni s strani ljudi in naša temeljna funkcija je sprejemanje zakonodaje, zato je ključnega pomena, da v prvi vrsti sprejmemo zakone, ki bodo uspešno reševali stiske ljudi

Hvala lepa, spoštovana predsednica, dobro jutro, dober dan. Danes gledamo drugo nadaljevanje filma Svoboda odločitve, dali bi mu pa lahko pomemben podnaslov "Kdo se boji referendumov in referendumske volje ljudi?" V psihologiji imajo en zanimiv rek pa sporočilo, da nekdo, ki si sam ne upa postaviti pred ogledalo, veliko govori in razpravlja o drugih za to, da na njih projicira svoje travme, občutke, zablode in tako naprej. Danes imamo pred sabo en izjemen poziv, unikum, ki se uvršča ob bok vložitvi 30 zakonov prvi dan po nastopu nove vlade, potem obstrukcijam, interpelacijam, konstruktivnim nezaupnicam, stalnim, nekim poslovniškim, proceduralnim, protiustavnim in ne vem kakšnim predlogom in ta zgodba, da bi na referendumu glasovali o zaupanju v Vlado, prekaša samo sebe, je res en fenomen in en vrh. Tudi jaz sem včeraj poslušal ustavnega pravnika doktor Igorja Kaučiča, v tisti oddaji na radiu prvem, včeraj ste ga večkrat omenili, da mi je dal več pomembnih sporočil, in sicer, da nekateri referendumi, ki se omenjajo in ta je tak, ki je pred nami, seveda ne zaslužijo resne debate, da je pa recimo tisto o preferenčnem glasu pa nekaj, kar kaže na konsistentnost Vlade, konsistentnost predsednika Vlade, to je obljubil. V volilnem programu potem z vsemi dejanji, ki so sledila v naslednjem letu in zdaj bomo seveda o tem pomembnem vprašanju vprašali tudi državljanke in državljane na posvetovalnem referendumu, seveda, če ne bi slučajno se zgodilo, da seveda Vlada upošteva ta predlog, ki je bolj malo za šalo malo zares in da kar Vlada in kar poslanci, da, kar odstopimo. Jaz zdaj šele razumem stisko včerajšnjih debat, zakaj ste se nekateri predlagatelji toliko ukvarjali z volilnimi okraji, kje boste kandidirali, kje boste izvoljeni, kakšni bodo preferenčni glasovi, če bodo ali ne bodo. Očitno nekateri takim pravljicam, ki so enake tisti zgodbi, da voda v breg teče, preprosto verjamete. Mislite, da se v ustavni demokraciji to celo lahko zgodi no, zgodi no, na srečo se najbrž ne bo nič takega zgodilo. En pomemben argument predlagateljev je, da je javna podpora Vladi skromna. Želeli bi si večje podpore in si jo bomo tudi zaslužili. Ampak kaj so storili predlagatelji takrat, ko bi morali pogledati na svojo javnomnenjsko podporo? Avgust 2012 delo Vlade takratne Janševe ocenjuje uspešno 18 odstotkov ljudi, neuspešno 78, februar 2013, takratna Janševa vlada v javnosti je ocenjena neuspešno, 84,2 odstotka. Zanimivo je bilo prejšnje obdobje, julij 2021, neuspešno 72 odstotkov državljank in državljanov Slovenije. Takrat se ni predlagal referendumov o vladi. In v tem je zgodba na kateri velja graditi. Državljanke in državljani, poglejmo si razliko med prejšnjo in sedanjo vlado, kako se danes ravna z ljudmi, kako se je ravnalo v preteklosti. Se spomnite tistih primerov, ko so nekoga, ki je jedel burek, malico oglobili, kaznovali, preganjali študente, ki so hodili študirat v druge občine, državljanke in državljane organizirano preganjali in zaplenjevali, izrekali kazni in kazni. Kakšen je pa odnos do državljank in državljanov v dveh letih te vlade? Drugačen, spoštljiv, razumevajoč se poslušamo in skušamo poiskati rešitve. Razlika je kot noč in dan. Jaz mislim, da jih ni veliko v Sloveniji, ki bi si želeli, da gremo nazaj v tiste zaradi epidemije, resnično težke, a zaradi človeških odločitev in želje po oblastnem, diktatorskem vladanju tudi neupravičeno krutih do naših državljank in državljanov. Očitalo se je povsem upravičeno in kritično, s tem nimam nobenih težav, na katerih področjih še nismo bili uspešni. Je pa v življenju tako, da dober glas ne gre daleč, slab pa dlje. Ampak mi smo zagovorniki pozitivnega dobrega glasu, mi smo zagovorniki svobodne odločitve. Kaj smo pa postorili v dobro državljank in državljanov, pa se to zdi komu povsem samoumevno? Se spomnite, kakšen je bil RTV v letu 2022, kdo ga je urejal, kakšne so bile oddaje, kakšni so bili gostje. Zakon smo sprejeli, televizija je drugačna, nas obravnava tudi kritično, ampak s tem ni nič narobe, prostor je odprt. Ljudem, ki so neupravičeno plačali globe zaradi neustavnih covidnih ukrepov, smo jih vrnili. Po desetletjih obljub smo preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je predstavljalo veliko anomalijo v sistemu. Čaka nas nadgradnja, ampak ljudi smo v prvem koraku obvarovali pred podražitvami. zelo uspešna je bila ta Vlada pri ukrepih za obvladovanje energetske draginje. Ravno v tem tednu smo dobili podatke iz Elesa, da je električna energija v Sloveniji državljankam in državljanom dostopna po konkurenčnih cenah, da je povprečje Evropske unije pri cenah več kot 40 odstotkov nad cenami v naši državi, da so recimo številnim zgled bogati Nemčiji cene večje tam za več kot 100 odstotkov in da če naredimo statističen pregled naših sosednjih držav, so tam cene 18 odstotkov višje. Dobra je tudi novica, da je eden večjih energetskih dobaviteljev z naslednjim mesecem za 10 odstotkov znižuje cene zemeljskega plina. Ta vlada je bila uspešna pri gašenju požara na Krasu, zgodbo gašenja uspešno nadaljuje z vodooskrbo.

v okolijsko onesnaženem Anhovem, nekaj kar se je dolgo dolgo obljubljalo, kar je bilo pogojevano slabo kvaliteto nekega industrijskega giganta je zdaj v javni roki občine in ljudi in to je naša politika: zelena in javna. Po požarih smo bili učinkoviti, spoštljivi, hvaležni do gasilskih društev, do gasilskih organizacij. Štiri lahka letala za gašenje imamo v tej državi na novo, nikdar nikdar in nikoli še ni bilo ukrepa, ki je gasilskim društvom zmanjšal za nekajkrat davek za nakup opreme in vozil. To razbremenjuje društva, občane, ki zanje zbiramo denar in tudi občine, ki so eden glavnih sofinancerjev teh zgodb. Enako je bilo tudi pri poplavah. Izjemna katastrofa, izjemen obseg. Kje smo danes? Od stotih uspešno obnovljenih cest, ob stotih uspešno na novo zgrajenih opornih zidovih, očiščenih strugah v javnem diskurzu, kjer je dobra novica samo slaba novica, vedno poiščemo eno stvar ali pa dve, ker stvari še niso bile urejene. Če bomo nadaljevali skupaj s takim tempom, bomo te stvari uredili. Kje smo rekorderji? Ste že slišali za, 450 milijonov, ki jih proračun namenja slovenski znanosti? Ja, to so podatki, če hočemo naprej, če hočemo imeti višjo dodano vrednost, zato sem vesel, da podjetja, kot so Lek, Sando, včeraj Yaskawa v Kočevju, dobra zgodba se obeta tudi Revozu, investirajo v Slovenijo. Dodana vrednost, znanje, boljše tehnologije nam bodo prinesle višji zaslužek in boljši standard. Okolijske ukrepe smo že omenili, ampak sporočilo odločitve za čistejši zrak v Anhovem je bilo jasno in glasno. So bile vlade, ki so se deset let ukvarjale s tem vprašanjem, pa niso zmogle poguma uspešne borbe proti lobistom in tistim, ki na račun zdravega okolja ustvarjajo milijonske dobičke. Mi smo to uredili in jaz sem prepričan, da občane v Anhovem čaka lepši jutri, čist zrak. Podjetje, ki je v Sloveniji dobrodošlo in zaželeno, pa bo uspešno poslovalo naprej, manjši delček dobička pa bo seveda šel tudi v investicije za okolje. O pokojninah smo veliko govorili, še bomo. Nekateri so rekli, da se pokojnine usklajujejo po formuli, da je to avtomatizem. Avtomatizem nikdar in nikoli ni bila tudi vdovska pokojnina. Avtomatizem nikdar in nikoli ni bil letni dodatek. Avtomatizem nikdar in nikoli ni bila minimalna plača. Nam v koaliciji je mar za tiste, ki jim gre težko in v to smer gre tudi pokojninska reforma, ki sledi. Delo Vlade in pa uresničevanje koalicijske pogodbe in sodelovanje koalicijskih strank je dobro.

Poleg že omenjenih upokojencev se je položaj izboljšal tudi mladim. Pri štipendijah, ta teden smo govorili o maturi, že prej o Zoisovi štipendiji in tako naprej. Da ta Vlada, ta koalicija zaupa slovenskim državljankam in državljanom, je dokazala tudi s prvim razpisom javnih obveznic. Vse so bile prodane, razprodane, dobiček od obresti bo šel v roke slovenskih državljank in državljanov, ne pa tujim posojilodajalcem oziroma našim kreditorjem. Večkrat je slišati v tujini in pri nas, da je zunanja politika te Vlade odlična, dobra, priznanje vsem, ki jo izvajajo. Kakšen je pa pogled z druge strani tistim, ki nam dobro in pa pokončno držo kot ne stalne članice v varnostnem svetu očitajo? Nekaj dni nazaj je bil tu, pred našo stavbo. Ne protest, krik ljudi, ki jih moti ubijanje žensk in otrok v Gazi. Ja, hvala bogu, da se oglašamo vsi vsak dan, da se ta morija ustavi. Kako so jo poimenovali predlagatelji današnjega referenduma? Imenovali so jih, podpornike Hamasa. Poslušajte, kje smo mi, kam gremo? Na področju pravosodja, zaščitili smo žvižgače in jih zavarovali pred povračilnimi ukrepi. Ljudem, ki so bili kaznovani na podlagi neustavnih odlokov prejšnje vlade, smo omogočili, da dobijo povrnjen denar. Še bi lahko našteval, ampak za to prilika še bo. Ker pa že par dni govorimo o tem, kaj je Evropa, kaj pa je ta prava tema evropskih volitev, zagotovo ne, tak referendum, ki je danes pred nami, zagotovo ne. Tisto kar nas še čaka, ko nekateri težave v lastnih vrstah z belim snegcem, kot se je poimenovala ena afera, želijo posplošiti kar na cel parlament. Tudi ni to rešitev, da nas nekateri sprašujejo, drva sploh še gorijo ali ne, kljub temu, da smo jim stokrat povedali, da je vse tako, kot je bilo in zdaj imamo še nove izume. Kaj se je dogajalo z otroci tam nekje okrog leta 1965, Jaz že zdaj vem, kakšne bodo naprej ugotovitve. Zagotovo je kriv tovariš Milan, rešitelji so pa štirje slovenski osamosvojitelji, ne narod, država, ampak štirje posamezniki. Kaj pa želimo v Svobodi, da rečemo v luči evropskih volitev in si želimo, da so dobro udeležene, dobro obiskane, želimo si debate o javnem zdravju. Kdaj so že stavke Fidesa? Samo takrat, kadar so na vladi levosredinske. Če ne bi bilo stavke, bi zaradi ukrepov uredbe danes bili statistični podatki že boljši, ampak zaslužkarji si tega ne želijo. Druga tema, trdno gospodarstvo. Povedal sem vam, podjetja z visoko, večjo dodano vrednost. Tretja pomembna tema, času, podnebnim spremembam, prehranski varnosti in samooskrbi namenjeno slovensko in evropsko kmetijstvo. Ste videli katastrofo tega tedna? Nekateri trpijo zaradi moče, drugi zaradi pozeb, mi pa imamo ljudi, ki v vremenske spremembe ne verjamemo. Ne vem, je to res, je to mogoče?

ki povečujejo socialno vključenost, boj proti revščini in pa trudili se bomo za blaginjo za vse. Ljudje, ne bojte se volitev, ne bojte se referendumov, nas ne skrbi za rezultat.

Hvala lepa za besedo, predsednica. Spoštovani kolegi in kolegice, državni sekretar! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpiramo predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob. Nujno se nam zdi, da se državljane in državljanke vpraša, ali ste za to, da Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob, zaključi s svojim mandatom in se razpišejo predčasne volitve poslank in poslancev v Državni zbor. Zdaj pa, zakaj? Zato, ker je od visoko letečih, opevanih reform, ki jih je obljubljala, podpisovala in napovedovala aktualna vlada, ostala le neučinkovita in zelo škodljiva forma. Ta obstaja v obliki ogromnega birokratskega aparata 20 ministrstev oziroma 20 ministrov in ministric, ki jih financiramo iz povišanih davkov, ki jih je vpeljevala in vpeljala Golobova vlada. Veliko število ministrstev je sicer po besedah aktualnega predsednika Vlade celo cokla pri medresorskem usklajevanju na Vladi. Ta cokla pa vztraja in vztraja in te cokle si naša država zagotovo ne zasluži. Nenazadnje se že koalicijski poslanci na seji Državnega zbora sprašujete kaj pravzaprav Vlada dela. Navajam kolegico s 14. redne seje Državnega zbora, predsednico Odbora za pravosodje, Leno Grgurevič: Kje so reforme, kje so reforme po letu in pol Golobove vlade? Kje je davčna reforma, kje je prenova plačnega sistema, kje je zdravstvena reforma ljudje po letu pa pol vlade Golobove? Kje pa je, kje so te reforme? To je koalicijska poslanka Lena Grgurevič. Ta vprašanja, kolegi in kolegice, državljani in državljanke, si, spoštovana koalicija iz Svobode, Socialnih demokratov in Levice, vsakodnevno zastavljajo naši državljani in državljanke: bolni in onemogli, upokojenci, kmetje, gospodarstveniki, mladi učitelji, sodniki, gasilci, policisti in mnogo, mnogo drugih. Danes imamo priložnost, da ljudi povprašamo, ali vam sploh še zaupajo, ko pričenjate pripravo na svoj drugi polčas tega mandata. V naši poslanski skupini menimo, da si ga ne zaslužite, ker je izid prvega polčasa porazen, celo kakšen avtogol ste si zabili. Zato v naši poslanski skupini podpiramo razpis tega posvetovalnega referenduma, da ljudje na najbolj demokratičen način izrazijo svoje mnenje o aktualni Golobovi vladi. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prvi je k razpravi prijavljen... Aha, predlagateljica, takoj vam dam besedo, potem pa dobi besedo prvi razpravljavec, kolega Andrej Kosi. Izvolite. Ja, nekaj se moram odzvati na stališče, pa tudi Vladi. Zdaj predstavnik Vlade je dejal, nihče ne bo pozabil 24. aprila 2022, res je, nihče. Vpiti od zmage ste obljubljali oziroma predsednik Vlade, predvsem marsikaj in zato nihče ne bo pozabil teh obljub in zato nihče ne bo pozabil 24. aprila. Drži, razočaranih jih je pa vedno več. Rečeno je bilo, da to, da Vlada zapusti svoje mesto, ni v pristojnosti Državnega zbora. To ne drži.

Ne vem, ali si SD to resnično želi. Zelo zanimivo, ker pozivajo, da je to v naših rokah, ampak ni to v naših rokah. V naših rokah je to, da mi to vložimo, v rokah koalicije pa je, da z glasovi to pomaga izglasovati. Kajti ko dobro veste, da opozicija nima dovolj glasov za to izglasovanje in glede na poziv SD, mogoče si celo tega želijo, kajti glede na stanje, ki ga imamo danes v koaliciji, ki menda deluje zelo zelo dobro, imamo da se dvakrat na dnevni red sej ne izglasuje in to ne izglasuje koalicija, ki ima svoje točke na dnevnem redu, torej le vendarle ni vse tako lepo, kot pravijo. Rekli ste tudi v stališčih, da pozabljamo bistvo posvetovalnih referendumov, da naj bodo ta vprašanja tista vprašanja, ki so za družbo resnično pomembna. Ali ni vprašanje v tem, da naj ta slaba Vlada konča ta mandat, za družbo pomembna in za državljane? Pa še kako je pomembna, ker to mučenje in trpinčenje same vlade je v bistvu že res težko gledati, ampak okej. Smo pa tudi slišali to, da posvetovalni referendumi so zgolj posvetovalni in ne zavezuje poslancev. Torej že govorite o tem, da so tudi ti posvetovalni referendumi, rekli ste, da smo vas zasuli z referendumi tri proti tri je, plus eden skupni. Torej, nismo vas nič zasuli, zasuli ste vi s svojimi vprašanji za posvetovalne referendume, ki ne zavezujejo in kolikor imam jaz informacije, zelo zanimivo,

torej ne glede na to kakšna bo odločitev na posvetovalnem referendumu, imate pripravljen zakon in boste ali pa ne boste upoštevali mnenja ljudi. Torej, ko ste včeraj govorili in boste še danes govorili, da nima nobene veze z zakonom posvetovalni referendum, imate zakon pripravljen, datum 17. junij za državljane informacija pa tudi za koalicijske poslance, tisti, ki tega ne veste. Okej, zdaj pa, bilo je rečeno, nekdo, ki si ne upa postaviti vsak dan pred ogledalo, govori o drugih, da ne vidi svojih zablod in tako naprej. Se strinjam, poglejte se ogledalo, pa boste videli svoje zablode in svoje neumnosti. Rečeno je bilo pa, da gremo po vrsti, rečeno je bilo, 30 zakonov so vložili opozicija ob nastopu nove Vlade. Prvo, to ne drži, vložili smo, ko se je oblikoval nov Državni zbor, vložili smo jih, ne vem ali je bilo zdaj to 30, 32, 26, ampak vi ste jih pomagali sprejeti deset, in ne gre za blokado dela Vlade, glejte Državni zbor, naloga Državnega zbora je zakonodajna veja oblasti, je sprejemanje zakonov ali jih vloži Vlada ali poslanec ali poslanska skupina ali NVO, kdorkoli. Vi ste bili že na začetku mandata šokirani, ker je bilo treba začeti delati in potem celo protiustavne predloge naj bi opozicija vlagala, a bejžite no. Vi imate dokazano protiustavno vložen zakon o KGZS, če se že gremo v tem, da se naj pogledamo ogledalo. Torej Zakon o KGZS je na Ustavnem sodišču v bistvu bil zavrnjen člen v katerem ste želeli onemogočiti pasivno aktivno volilno pravico za imenovanje v Zdaj potem ste navajali seveda Vlado iz 2012, 2013, da naj si to pogledamo, kakšna je bila takrat podpora. Ja, bila je zelo nizka, bili so protesti, hudi protesti z ranjenimi tudi policisti, in tako naprej, ampak vlada je odšla, ker je bila izrečena konstruktivna nezaupnica v Državnem zboru in glede na to, da je približno enak odstotek bil takrat in danes, bi pričakovali, da danes tudi v Državnem zboru se izrečete o konstruktivni nezaupnici in Vlado naženete iz Gregorčičeve, če se moramo zgledovati po letu 2013, ja pol pa dajte ne, če ima nizko podporo pa izglasujte. Razlika med prejšnjo in sedanjo vlado naj bi bila v odnosu do državljanov

če ne iste ukrepe, gledale so države med sabo, kakšen ukrep je katera država sprejela, pa je potem to druga prevzela in tako naprej, ne danes tega ni. Danes imate svobodo, danes nimate pandemije, danes imate gospodarsko rast, danes imate toliko denarja v proračunu, da lahko delate, kar hočete, ampak na cesti imate kmete, zdravnike, ne pogovarjate se, ne dogovarjate se, to vam lahko pove marsikdo, marsikatera organizacija, ki pove, da enostavno jih ne sprejmejo na Vladi, če jih pa že sprejmejo, jih pa sprejme v kabinetu, celo tisti, ki niso zaposleni v kabinetu predsednika Vlade. Kaj si imaš s takšnimi ljudmi za pomagati drugega kot da si kot pri psihologu pa razlagaš svoje probleme, ampak to je to, razen če ima ta nepooblaščena oseba določena pooblastila, ki jih lahko izvede. Zdaj pa odnos do ljudi. Rekli ste poplave, poplave danes. "Mi smo 100 cest obnovili, 100 podpornih zidov zgradili", ampak veste, od tega ni suhih spalnic, ni novih stanovanj, ni novih hiš. In Golob je dejal: "Ne, ne bo trajalo leta trajalo bo res par mesecev", ko je govoril ljudem, gleda v oči, tistim poplavljencem, ki so še vedno danes brez strehe nad glavo. mislim, da je bilo v eni oddaji, ko so državljani govorili, ne politiki, ampak državljani, da jih je ta Vlada prevarala s 100 hišami, mislim da v mesecu dni montažnih, s tem da bodo imeli nova takoj stanovanja in še danes ne vedo kje. To je vaš odnos do državljanov, to je vaša zelena javna politika in ne vem kaj še vse. Veste, pravite, da dober glas ne seže daleč. Zakaj potem pregovor dober glas seže v deveto vas? Zelo daleč se sliši dober glas, če bi seveda ta sploh bil. Potem dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kako dobro je bilo to, da je to dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjeno, da ste obvarovali državljane pred povišanjem tega zavarovanja. Zelo dobro je bilo, ja, dali ste ta sedaj denar v obvezni oziroma spremenili v obvezni davek, dejali, da to je zdaj dobro, ker gre vse v javno blagajno, da se to ne bo poznalo na financah, da bodo ljudje dobili kakovostnejše in hitrejše storitve. Preoblikovali ste torej v obvezni davek, 35 evrov letos, s tem ste povišali iz 140 milijonov na 600 pa še nekaj milijonov v naslednjem letu, ki jih bo morala iz proračuna kriti država v ZZZS. Vprašanje moje pa je že bilo prej: koliko oseb je zaradi tega preoblikovanja na boljšem pri zdravstveni oskrbi, koliko več oseb ima danes osebnega zdravnika in ali res drži, da ste obvarovali pred povišanjem, da da bo to ta številka 35? Naslednje leto bo prvo leto, ko bo potrebno uskladiti to številko 35 in takrat bo uskladitev oziroma skok tega zavarovanja definitivno zelo visok oziroma zelo močno se bo ta cena dvignila, kajti še enkrat, s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno ste obremenili proračun in minister, vaš minister Boštjančič je prvi minister, ki si je upal podpisati oziroma, ja, se strinjati s tem, da se iz državnega proračuna krijejo primanjkljaji ZZZS, to si noben minister pred njim ni upal narediti, ker ve, da je to blagajna brez dna in to se danes kaže iz 140 milijonov na 600 milijonov. Potem je bilo govora kako uspešni ste bili pri gašenju požarov na Krasu. Vi niste nič gasili, Vlada ni nič gasila. Vlada je samo še na požar gor, bom rekla, dodajala z izjavami: "Vsi gasilci boste dobili plačano vaše prostovoljno delo, vsi gasilci." Niti eden ni dobil denarja, niti evra od Goloba, ki je ta denar obljubljal. Kar je pa drugo, 10.05** (nadaljevanje) da ne rabijo evra, ker so prostovoljni gasilci. In takšne obljube so bile samo, kot mi rečemo, pljunek na karbid, da so potem prostovoljni gasilci v bistvu se pogovarjali o tem, kako lahko sploh se to dogaja ali pa potem, pa tudi to se je obljubljal, pa nič od tega ni. To je vaš odnos do državljanov? Da ste rekorderji, res je, rekorderji ste, to sem že omenila, 680 milijonov za zdravstveno blagajno, v kateri je bilo pred letom in več, ko je še bil Bešič Loredan minister govora, s koliko denarja obrača in da je treba to takoj spremeniti to vladavino ZZZS, da to je tisti srž problema v zdravstvu. Od tega ni nič. Bevšč Loredan je imel en zakon, ki ga je predstavil tudi opoziciji pa na nek način je bil dober. Mogoče bi moral spremeniti seveda v način upravljanja ZZZS, ampak je dejal, da enostavno ne gre za to, ker nima podpore v koaliciji, nima podpore na Vladi in nima podpore na tistih, ki so zdaj znotraj ZZZS, dobaviteljev in še koga. In ste mu obrnili hrbet. In ste mu obrnili hrbet. Pa ne, da bi njega glih ravno pohvalila, ampak tukaj ste mu obrnili hrbet. Čistejši, čistejši zrak Anhovo. Tudi to smo uredili, nobena vlada si do zdaj ni upala, saj niste vi dali predloga, ampak nevladne organizacije. Tako, da tukaj ste pač samo sprovedli pa skupaj, saj mislim, da smo tudi mi vsaj nasprotovali tem zadevam nismo, ampak to ni naredila Vlada, to je vložil NVO. Tako, da ne se hvaliti s tem, ne se po prsih točiti. O pokojninah bodo verjetno kolegice, kolegi povedali, tudi kolega Sajovic se je ustavil tukaj, ker ni želel verjetno nadaljevati, ker vse tako glede pokojnin pa res ni briljantno. In tudi v pravosodju se je ustavil, dejal je, povrnili smo denar za globe v času covida, nekaj v tem smislu in še in še naprej bi lahko govoril, potem se je pa ustavil, ker se je spomnil na litijsko. Ko se je spomnil na korupcijska dejanja bivše ministrice in raje ni nadaljeval, pa tudi ni imel kaj več drugega povedati, ker na področju pravosodja pa ravno se ni kaj zahvaliti preveč razen tega, da vračate oziroma vračate globe in ste vzpostavili nek sistem, ki bo tudi prišel prav, ko bodo druge vlade, Kar se tiče mladih, imamo pa tudi, je bilo rečeno, mi smo super, Mi skrbimo za mlade. Gospod Sajovic, a veste, za akcijo nimam kam. Mladinskega sveta Slovenije. Šli so pod most. Zakaj? Ker naj bi bili mladi postavljeni kot prioriteta v letih 24, 25 25 in ne duha ne sluha pravijo o tem. Ne duha ne sluha. In zato so šli pod most, ker imajo dovolj obljub o stanovanjih. Toliko o tem, kako ste vi naklonjeni državljanom in mladim. Jaz vam bom prebrala, ker to niso moje besede, to pa govorim iz mladinskega sveta. Med drugim so mladi opozorili na dejstvo, da na nekaterih območjih stanovanj za najem preprosto ni, kljub temu, da jih je po podatkih iz leta 2018 v Sloveniji 152000 in še nekaj praznih stanovanj. In da je stanovanjska problematika v zadnjih letih prerasla v najbolj perečo problematiko mladih. Torej, kje je izvršitev obljube zgradili bomo 30000 stanovanj, neprofitnih primarno, je rekel predsednik Vlade. Danes pa namesto teh 30000 so mladi pod mostom. Toliko o tem kako ste naklonjeni mladim. Rečeno je bilo, da smo predlagatelj, jaz to smatram kot sebe, dejala, da so tisti ljudje, ki so bili zadnjič tule zunaj na protestu, ne vem, nisem spremljala, da smo jih označili za podporniki Hamasa. Nikoli, nikdar. Vas lepo prosim, če lahko o tem nekje poveste, mi pokažete, kje sem dejala, da so to podporniki Hamasa

v bistvu najhujše, kar lahko poslušaš, je pa norčevanje iz tragedij ljudi, iz osebnih travm ljudi, da rečeš, da je opozicija izumila neke nove izume o ukradenih otrocih iz leta 1965 in da veste, da bo rezultat takšen, da bodo rešitelji štirje osamosvojitelji. To je sramota. Sramotna izjava kolega Sajovic. Že zadnjič, ko ste rekli, da se nazadnjaki ukvarjajo z ukradenimi otroci. Pa vas ni sram? To so osebne tragedije ljudi in v Srbiji, v Srbiji, na Balkanu, v tretji državi, ki ni država EU, imajo vladno komisijo zaradi tega, pri nas pa se v Državnem zboru vodja največje poslanske koalicijske stranke norčuje iz osebne tragedije ljudi. Lahko ste poslušali na Komisiji za peticije, mislim da dvakrat je bilo, enkrat je vodila kolegica Eva, enkrat kolega Tanko. Pričevanja ljudi, ki danes ne vedo kaj je bilo in kaj ni bilo. In ko se je ta tema odprla, jaz, neverjetno, koliko teh, koliko teh zgodb slišiš danes po Sloveniji, pa ne samo po Sloveniji, tudi drugje in takšna izjava, da je to nov izum opozicije, ukradeni otroci iz leta 1965, gospod Sajovic, to se je dogajalo še leta 1985. In da rečete da bodo rešitelji štirje osamosvojitelji, to je vaš odnos do državljanov. To je res neprimerno. Če že mislite, da je nesmiselno se s tem ukvarjati, potem to povejte na drugačen način. Fides, da stavka samo, kadar so levosredinske stranke na oblasti. Ja kako pa ne bodo stavkali, če ste podpisali sporazum leta, konec leta 2022, objavili v Uradnem listu, da boste zagotovili oziroma uredili steber v zdravstvu, pa ga niste? Če še obljub tako in tako ne izpolnjujete, še podpisanih sporazumov ne izvajate. Podpisali ste sporazum, dragi moji, v Uradnem listu ga imate objavljenega

zdaj je pa Fid..., se opravičujem, no, saj, ker gredo datumi toliko naprej, ampak glavno je to, da je sporazum podpisan, objavljen v Uradnem listu, da tega ni bilo izpolnjenega in zdaj so, zdravstvo krivo, ker želi, da se izpolni tisto, kar ste jim obljubili in podpisali. In zdaj stavka Fides samo takrat, ko so levosredinske stranke. Ja, seveda. Ja seveda. Tako, da zdaj, če želite ta sporazum, vam lahko sprintam iz Uradnega lista, da ne bo kdo rekel, da si izmišljujem. Ne zagovarjam stvari, ampak govorim o tem, da to je vaš odnos in potem tu vehementno razlagate, kako ste dobri do nekoga in da so vsi drugi krivi, ker vašo nesposobnost, ker se ne pogledate v ogledalo in vašo nesposobnost valite na tiste, ki vas samo opozarjajo na to, da ste prevaranti, da tudi podpisanih zadev ne spoštujete, da obljub ne spoštujete, da lažete v kamero, ko rečete 30 tisoč stanovanj bomo naredili, pa Mesec reče 2 tisoč, pa reče Golob, ne, 3 tisoč, na licitaciji in govorite, kaj ste naredili za mlade, ki imajo danes kampanjo Nimam kam in gredo pod most, pa da ne govorim še nazaj o poplavah in tako naprej. Bo še tudi čas kasneje. Hvala.

Torej, danes govorimo o našem Predlogu za posvetovalni referendum o zaupanju Vladi in glede na to, da ima Vlada kar štiri podpredsednike sem pričakoval, da bo vsaj en podpredsednik tukaj sedel in lahko dal tudi stališče glede tega delovanja Vlade.

ampak pravzaprav delovanje Vlade je tisto, ki pa je najbolj pomembno o tem kakšno bo njihovo življenje na vseh področjih, torej kakšno bo gospodarstvo, kako bo torej zdravstvo, sociala, in tako naprej. In moram se kot prostovoljni gasilec odzvati na torej stališče, ki je prej kolega Savič govoril kako je Vlada gasila požare, torej to ni res, gasili so gasilci. Res je, da so prostovoljna gasilska društva dobili torej finančna sredstva, neke odškodnine in da je po poplavah lansko leto tudi znižan DDV, vendar ste pozabili, in da so nakupljeni dva / nerazumljivo/ traktorja, dva še prihajata, vendar ste pa pozabili povedati, da je bila tudi takrat žička precvikana in pa pozabili ste povedati, da je letos za sofinanciranje gasilske opreme zmanjšan znesek, lani je bil 2,8 milijona, letos pa samo 2,5 milijona, tako da dajte torej gasilcem in gasilkam in državljanom povedati torej kako ste dobrodošli do gasilcev? Da pa ne bom predolg, glejte, včeraj sem na omrežju X bil en video klic vlade, kjer je predsednik vlade doktor Robert Golob dejal, citiram: "Glavna obljuba in tudi glavna želja ljudi, da ponovno živimo v normalni državi, to je prva obljuba, ki smo jo izpolnili." Kaj pomeni normalna država? To je država, kjer velja pravo, kjer živimo v demokraciji in kjer veljajo pravila odprte družbe. Vse tri kriterije smo v celoti izpolnili. Zdaj vas pa, spoštovani, sprašujem ali je normalna država to, kjer zdravniki stavkajo že 100 dni, medtem ko ljudje nimajo dostopa do osebnega zdravnika in se na operacijo poprave zamaknjeno nosu čaka kar 11 let. Potem, ali je normalna država to, kjer zaradi korupcije financiranja oskrbe ilegalnih migrantov in preprečevanja stečaja depolitizirane RTV trošimo milijonska sredstva, medtem pa zbiramo zamaške za plačilo operacij otrok v tujini? In ali je normalna država, kjer se prebivalci bojijo za lastno varnost zaradi ilegalnih migrantov? Ker si ponoči ne upajo skozi mesto in si kupujejo solzivce? Ali je normalna država, kjer vlada sprejema sklep o ureditvi azilnih domov? Za namestitev migrantov brez soglasja lokalne skupnosti, medtem ko na tisoče mladih ostaja brez stanovanj? Ali je normalna država, kjer so številni problemi in izzivi, s katerimi se ubada Republika Slovenija, mi ukvarjamo s Palestino? In ali je normalna država, kjer je pomembno, da bomo ljudem pomagali pri samomoru, da bo manj stroškov, medtem pa nasprotujemo odstrelu medvedov in jutri, ali je normalna država, kjer kmetom krademo živino, in ali je normalna država, kjer policijo in RTV čistimo janšistov, in ali je normalna država, kjer imamo predsednika vlade, ki igra influencerja, državljane poziva k lovljenju špargljev in ga v tunelu sreča bolj temna noč. Hvala.

Kot rečeno, včeraj je minilo dve leti od zadnjih parlamentarnih volitev na katerem, na katerih so mediji ponovno, pa glede na rezultat, lahko rečem, izvedli največjo prevaro z novimi obrazi. Volivcem so prodali ekipo neznanih ljudi na čelu z doktorjem Golobom, ki naj bi bil po besedah naše kolegice vrhunski menedžer, čeprav nikoli v svoji menedžerski karieri ni prejel oziroma ni bil omenjen kot nek presežek v gospodarstvu. Celotna kampanja pa tudi dosedanje vladanje je temeljilo na revanšizmu napram prejšnji vladi. Jaz moram reči, to sem že večkrat ponovil v tem Državnem zboru, da težko poslušam te obtožbe, kaj je prejšnja vlada delala z ljudmi, ker jaz sem prepričan, da tudi med vami je marsikdo, ki mu je prejšnja vlada oziroma, ki so ukrepi prejšnje vlade rešili marsikatero življenje, pa če želite, ohranili dobro kondicijo gospodarstva.

dali določeni skupini ljudi, ki je bila ena od pobudnikov nemirov v času korona krize. Potem pa ste se lotili davkov. Vi venomer ponavljate, tudi danes v stališču je bilo to parkrat rečeno, da delate za ljudi, ampak prosim vas lepo, dajte tem ljudem razložiti, zakaj ste jim znižali plače. Zakaj ste malenkosten popravek, ki je vplival, se pravi malenkostni popravek davčne politike, ki je malenkostno vplival na prihodke ljudi, zakaj je bila to ena od vaših prvih prioritet pod ob začetku vaše vlade? Danes pa beremo v dokumentih za prihajajoče proračune, da je prav obdavčitev dela eden največjih težav naše države oziroma kar se tiče konkurenčnosti. Vam je bil pa eden prvih ukrepov, ravno to, iz čistega revanšizma. Po drugi strani stalno zagovarjate uravnoteženost proračuna. Vam do sedaj ni jasno, da proračun ni samo košarica kamor moramo vsi dajati, ampak da je to nek fond, iz katerega moramo tudi kaj dobiti. Zdaj glede na izjave premierja Goloba, da on, da njemu nižji davki nič ne pomenijo, ker bi samo več zapravljal, mi je ta politika jasna. Zato ker možnosti sta dve: lahko denar zapravljaš, lahko pa z denarjem, ki ga ustvari še več in politika sedanje vlade sigurno ne gre v to drugo smer, ker primarni, vaš primarni cilj je polnjenje budžeta in zapravljanje denarja za, lahko rečem, neumnosti oziroma mogoče malo bolj blaga beseda, nepremišljeno oziroma neracionalno trošenje tega denarja. Po drugi strani pričakujete od gospodarstva, na eni strani jim dvignete davek na dobiček pravnih oseb, po drugi strani jih naslednji dan minister prosi, naj da naj donirajo, v glavnem, popolnoma shizofreno. Shizofreno vladanje te Vlade, kar se tiče sploh tega finančnega dela. Tako da, jaz mislim, da tudi opažam, da ta nalet zmagoslavja, ki smo ga opažali prvo leto na tej naši desni strani, je počasi minil in mislim, da je prav ta pravi čas, da državljani povedo, kaj si dejansko mislijo o dvoletnem vladanju

ali ste za to, da Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi doktor Robert Golob zaključi s svojim mandatom in se razpiše predčasne volitve poslank in poslancev v Državni zbor? Seveda nisem. Pa ne, zaradi tega, ker to ni v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi. Zato ker je to vprašanje enostavno provokativno in prepričana sem, da v stranki SDS to dobro veste, ker vaše aktivnosti nobene niso pripravljene nikoli naključno, so pa seveda volitve pred vrati. Razumem, da imate v stranki SDS zadnji dve leti težave, odkar pač niste na oblasti - to vas jezi. Zato nam že od samega začetka konstruktivno nagajate. Torej, če niste zadovoljni z delom Vlade obstajajo tudi drugi vzvodi. V Državnem zboru poznamo institut konstruktivne nezaupnice ali pa, potem ocenjujejo naše delo tudi volivci na volitvah. Lep primer tega je leto 2013, ko je uspelo Janševi vladi po javnomnenjskih raziskavah pristati resnično na najslabšem mestu v zgodovini Slovenije, kar je kar za 84 odstotkov vprašanih je bilo mnenja, da ta vlada ni uspešna.

Nikakor pa se delo, ne delo vlade ne more ocenjevati na posvetovalnih referendumih. Na vsak način nam želite nekako prikazati, da je delo te Vlade nezadovoljivo. dejstvo pa je, da so ocene zadovoljstva dela z vsako vlado precej se spreminjajo skozi v vseh 30 let, kar je seveda odvisno od različnih dejavnikov, kot so gospodarska situacija, politične razmere, tudi izvedeni ukrepi vlade in pa mednarodni dogodki. in najnižji rezultati zadovoljstva z delom vlade se lahko predvsem objavijo v obdobjih politične krize, gospodarske recesije, korupcijskih škandalov in pa kakšnih drugih težav, ki jih volivci potem kot takšne tudi Mi moramo poudariti, da je vlada doktorja Roberta Goloba, po prevzemu oblasti nas je pričakalo nič kaj idealna situacija. Pa pustimo zdaj energetsko krizo, draginjo, zgodovinske poplave, Kras, ne smemo pozabiti tudi zapuščino Janševe vlade. Danes smo že nekaj o tem slišali, eno izmed tega bom samo povedala. Podražitev in zahteva javnega sektorja, ki ga je Janševa vlada želela kupiti z milijardo evrov covid dodatkov, zlorabe urada za preprečevanje korupcije in tako dalje in tako da naša vlada še ni v čisto vsem upravičila pričakovanja naših volivcev in najbrž v vsem tudi ne bo Kot vse vlade do sedaj. Verjamem pa, da so ji že uspele spremembe, kar prejšnjim vladam ni uspelo v 20-ih ali pa celo v 30-ih letih in predvsem nismo Vlada, ki ni nič naredila. Zato ne govorite, da ne delamo. Delamo. Določeni rezultati se počasi že kažejo. Predvsem pa je pomembno, da je naša država tako ekonomsko kot tudi politično stabilna. O tem pa je povedal tudi Grega Repovž v Mladini. S tem ne želimo reči, da Vlade ne bi smeli kritizirati ali da si kritike ne zasluži, a treba je biti elementarno pošten in uvideti, da lahko ta Vlada neverjetno veliko pokaže in da dela velike korake, ki si jih pred tem ni upal nihče narediti. To za referendum pa moram reči še to, tega filma Janez Janša ne bo videl od mene. Hvala lepa.

Nekako bom rekel, da mi malo manjkajo danes tudi tukaj ministri, ker nekako tudi gre poziv njim, da dejansko se napravi referendum o tem ali ljudstvo še zaupa trenutni Vladi. Jaz se seveda dotikam tega, zakaj dejansko smo v Slovenski demokratski stranki dali predlog, da se naredi referendum in se o tem odloča, in sicer povečanje števila nezakonitih migracij in pa seveda, moje področje, obramba in varnost, nacionalna varnost je pod vprašajem. Torej, ta vlada Roberta Goloba nima posluha ne za vojsko, vojska je nepopolnjena, ne za policijo policijske vrste m70 % popolnjena delovna mesta, ne za pravosodne policiste, 70 % popolnjena delovna mesta. Obetajo se stavke in tako naprej. In potem, če gremo zraven k temu, da postavimo strašansko kompetentne osebe za ministre, potem seveda damo na mesto ministra za obrambo, ki skrbi za nacionalno varnost, damo igralca in kaj dobimo iz tega? Dobimo burlesko in snemanje resničnostnih šovov. Potem, če damo na mesto ministra za notranje zadeve bivšega kuharja Jugoslovanske ljudske armade, potem dobimo kaj, da mi odgovori: "Ja, morda bomo v desetih letih prišli do policistov" in danes se že vsak spozna na fuzbal in na delo policije. In seveda potem, če gremo naprej, spišemo pri obrambi tri strategije in potem se dobimo nekako na sestanku z ministrom in rečem: "Glejte, nimamo deset let časa čakati na to, da bomo popolnili Slovensko vojsko. Zavezništvo zahteva od nas prvo bataljonsko bojno skupino." On se je do sedaj naučil kaj je to top secret

Tole že zna minister. In potem imamo tudi to, da dejansko poskušamo popolniti in potem rečemo, bomo seveda kupili osemkolesnike in on zna skenslati nakup osemkolesnikov, ki so osnova za prvo bataljonsko bojno skupino. Potem pa čakamo dve leti in reče, napredujemo, sedaj imamo na izbiro že nekako pet ponudnikov, mogoče bomo leta 27 imeli osemkolesnike, takrat več ne bo minister in potem bomo mogoče 28. leta že naredili prvo bojno skupino, v neposredni soseščini Evropske unije pa traja vojna. Torej ali je to odgovorna vlada s takšnimi ministri in tega seveda tudi ne morete zanikati, kar sem sedaj povedal v koalicijskih poslanskih skupinah. Zaradi tega seveda imamo pravico, da povprašamo ljudi in če bi povprašali ljudi in ob tem še te ljudi povabili na referendum na dan evropskih volitev, potem bi pogrnili še enkrat bolj kot ste pogrnili na zadnjih evropskih volitvah. To so stvari katere dejansko imamo na mizah in dejansko je ta Vlada neodgovorna in ne skrbi za nacionalno varnost. In potem imamo vedno več ilegalnih prestopov meje in potem nekako se odločimo, bomo še vedno več denarja, ki bi ga morali nameniti za bolj pomembne investicije, za plače policistov, za plače vojakov, za plače zdravstvenih delavcev, za plače učiteljev in mi dejansko namenjamo, da bomo delali nove izpostave azilnih domov, denar. Tako da, še enkrat, imam pravico in seveda tudi opozarjam in v imenu mojih volivcev želim, da se dejansko preneha neodgovorno delo te vlade in se gre na volitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Magistrica Karmen Furman ima besedo, za njo kolega Jožef Lenart. Izvolite. Se opravičujem, Jožef Horvat, oprostite. hvala lepa za besedo! Jaz moram reči, da tako samozadostne vlade, tako arogantne Vlade, brez kakršnegakoli posluha za dialog in za kakršnokoli dopuščanje drugačnega mišljenja pa še ne! Glejte, jaz se moram dotakniti, da ravno danes praznujemo 30. obletnico Ekonomskosocialnega sveta in Ekonomskosocialni svet je tisti partner v okviru socialnega dialoga, ki je še kako pomemben pri ustvarjanju nove zakonodaje. In glej ga zlomka, prav pri koaliciji, ki je v preteklosti toliko poudarjala pomen ekonomskosocialnega dialoga, je v tem mandatu pod to Vlado ta dialog skoraj popolnoma zamrl. Namreč, pred devetimi meseci protestno so zapustili delodajalci socialni dialog, kar pa z vaše strani ni nikakršnega posluha. In devet mesecev od tega ni bilo delovanja Ekonomskosocialnega sveta, ampak ne, da bi si koalicija prizadevala za njegovo ponovno ustanovitev oziroma spodbuditev, vi ste sprejemali zakonodajo, ki se še kako tiče pomena naših državljank in državljanov in to popolnoma brez kakršnegakoli dialoga, ker ste pač očitno vi sami sebi zadostni. Zdaj, poslušali smo številne obljube o letu reform, kjer naj bi bila davčna, zdravstvena, socialna, pokojninska in ne vem kakšna še reforma, ampak edina reforma, ki ste jo uspeli v tem času izpeljati pa je bila reforma v ustanavljanju rekordnega števila ministrstev. Namreč toliko število ministrstev, kar 20 še Slovenija ni imela. Pa če primerjamo tudi z ostalimi evropskimi državami, ste rekorder po tem številu, kar se pa seveda kaže na drugi strani v žepih in dodatnih stroških naših državljanov. Še bolj je pa pomembno, če že imamo rekordno število ministrstev, kakšna je kaj njihova učinkovitost. Zdaj jaz vam povem za področje dela in sociale, kjer najbolj delujem na teh odborih, namreč imamo za ta področja ustanovljena kar dva ministrstva, torej plačujemo dva ministra, ki pa ne samo, da se v javnosti ne pojavljate, da nič ni bilo kaj dosti storjenega na tem področju pa niti na seje odborov in sej Državnega zbora ne prihajate. Zdaj po uradni statistiki, imeli smo 55 sej odborov.

Toliko o kvaliteti delovanja vašega ministrstva. Zdaj pa, če pogledamo še tudi kakšni so bili, pod narekovajem kaj uspehi na tem področju. Bilo je že povedano, predvolilne obljube o 30 tisoč stanovanj, prišli ste na 3 tisoč stanovanj, ampak sedaj lahko vidimo, da teh stanovanj za mlade očitno ne bo, jim pa ponujate legalizacijo konoplje, pač očitno z nečim bodo morali biti zadovoljeni. Področje dolgotrajne oskrbe. Zdaj tukaj je bilo tisto področje, ki si ga je minister Maljevac izbral za eno izmed prioritet svojega dela, ampak moram reči, da na tem ste uspeli samo zamakniti tiste pravice, ki bi se ljudem že uresničevale na podlagi našega sprejetega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki pa ni vključeval obveznega davka, kot ste ga vi uspeli s tem zakonom uzakoniti ljudem. Zdaj kasneje pa se je zalomilo že pri prvi pravici, ki bi s 1. januarjem morala se uresničevati na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi. Tukaj je treba povedati, da pri priznanju pravice do oskrbovanca družinskega člana, ki je trenutno prva pravica, ki se uveljavlja, je kar okoli tisoč oseb ostalo brez priznanja te pravice, ker pač niste uspeli usposobiti svojega Zdaj, spregledali ste tudi v tem kontekstu upokojence, ne glede na to, da oni dejansko v praksi največkrat izvajajo to pravico, jo bodo lahko, seveda če bodo želeli, izvajali še naprej, ampak priznane pravice zaradi vašega predloga zakona ne bodo imeli in s tem tudi ne priznanega plačila. tukaj ne samo v zdravstvu, se vam čakalne vrste le podaljšujejo, kader odhaja, ker pač niste sposobni sprejeti standardov in normativov, ostajajo prazne postelje, pa ne zato, ker ljudje ne bi potrebovali institucionalne oskrbe, ampak zato, ker kadra preprosto ni. Tako, da na eni strani uzakonili ste davek ljudem, a takrat, ko bodo oskrbo dejansko potrebovali, je očitno ne bodo dobili, ker pač niste sposobni ali pa ne želite izvesti tega, kar bi bilo potrebno, da bi se stanje na področju dolgotrajne oskrbe kaj spremenilo. Zdaj pa pokojnine. Tukaj pa moram reči, da na tem področju pa kljub vašim hvalam ste pa res dejansko popolnoma pogrnili. Edino dobro kar ste naredili je, da ste posvojili naš predlog zagotovljene vdovske pokojnine, to je treba priznati, da smo vsaj veseli, tudi če ste takrat zavrnili naš predlog, da ste ga pa potem vseeno posvojili v svojem zakonskem predlogu, ampak, glejte, v času draginje, ko bi upokojenci najbolj potrebovali takšno politiko, ki bi jim blažila stisko, ste vi namesto upokojencem zagotovili draginjski dodatek vsem prejemnikom socialnih transferjev, upokojencem le 10 procentov, vemo, da več kot polovico upokojencev danes že živi pod pragom revščine. Konec leta 2022 ste jih zavajali s predčasno uskladitvijo pokojnin, ki je pa ni bilo, in posledično danes upokojenci že vse od leta 2023 za to prejemajo za 4,5 procenta nižje pokojnine. kot bi jih morali, če bi vi dejansko izpolnili svoje obljube in zaveze, ki ste jih dali. Zdaj, hvalite se na drugi strani z nekakšno rekordno uskladitvijo pokojnin, ki ste jo izpeljali leta, letošnjega leta. Ja, glejte, redna uskladitev pokojnin, formula je zapisana v zakonu in 8,8 procentna uskladitev pokojnin, na drugi strani pa ne poveste, da samo položnice za elektriko so se z januarjem podražile za 12 procentov, da ne govorim o tem kako ste ljudem uzakonili nov zdravstveni davek, kako bodo morali z naslednjim letom plačevati še nov davek za dolgotrajno oskrbo in kako ste jih torej prikrajšali za 4,5 procentov mesečne pokojnine, ki bi morale biti toliko višje, če bi svoje obljube dejansko izpolnili. Lahko pa danes beremo o bogatih dodatkih zaposlenih na Ministrstvu za solidarno prihodnost, (nadaljevanje) je ta Vlada uspešna za svoje, tiste privilegirane skupine, na vse ostale državljane pa je v svojih predvolilnih obljubah kar nekako pozabila in zato menim, da bi še bilo kako na mestu, da bi ljudje na referendumu tudi o tem vprašanju in da bi se do tega tudi opredelili, kajti te predvolilne koalicijske obljube so se po dveh letih razblinile. Kot mehurček in od njih ni ostalo za državljane popolnoma nič. Hvala lepa. Kolega Jožef Horvat je naslednji, za njim kolega Miha Lamut. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Gotovo je 5 minut premalo, da za analizo prvega polčasa delovanja te Vlade, vlade doktorja Roberta Goloba. Ja, na nek način smo na prvem polčasu, drugače pa, če smo objektivni in računamo, kdaj bodo redne volitve, se pravi, spomladi leta 2026, lahko hitro ugotovimo, da je efektivnega časa za izpeljavo reform, ki jih čaka cela država in jih pričakuje tudi Evropska unija, da je tega efektivnega časa zgolj 15 mesecev, nič več. Bilo bi neobjektivno, da bi zdaj dajal ocene, ki jih delamo mi znotraj naše stranke, znotraj poslanske skupine, zato je vedno dobro pogledati tudi, kaj o tem mislijo, kaj o delovanju Vlade mislijo razni politični analitiki, svetovalci, strokovnjaki za komuniciranje, politični marketing in tako naprej. In, ko te komentarje, te ocene prebereš in daš nek skupni imenovalec, ko jih skrčiš, potem je ocena tako zelo na kratko, približno takšna: Slovenija je skoraj natanko dve desetletji po vstopu v EU in Nato v politični krizi, Vlada je neoperativna in slabo vodena, novi obrazi so problem in ne rešitev. Stavkovni val hromi državo, družba je polarizirana kot še nikoli. To in na tak način ocenjujejo politični analitiki in tako dalje. Zdaj, sicer je dejstvo, da je ta Vlada politično zelo stabilna, ker ima v parlamentu, torej tukaj tako matematiko, da se bo sesula oziroma, da se ne bo sesula dokler se sam vrh ne bo zlomil sam od sebe. Prejšnja vlada je z manjšino vzdržala do konca ob vseh mogočih poskusih rušenja in bila je manjšinska vlada. problem je v tem, da se pravzaprav pri nas ne razume, da so državniške funkcije večje od osebe in da spoštovanje protokolov, procedur, tradicije ne pomeni, da si zadrt in ortodoksen, temveč da spoštuješ državnost zaradi stabilnosti te države. Nekoliko filozofska izjava, ima pa kar pomembno in težko vsebino. Ker sem član Odbora za gospodarstvo, z žalostjo ugotavljam, da tonemo, kar zadeva ekonomsko svobodo. Torej vlado Roberta Goloba bo poleg neuspešnega vodenja države zaznamovalo tudi opazno zmanjšanje ekonomske svobode. Poglejte si podatke, ki jih dela že nekaj časa ameriška nevladna organizacija. Trenutno zasedamo 44. mesto. Najvišje mesto smo imeli, ne boste verjeli, v času prejšnje, torej naše vlade. Mislim, da smo takrat bili na 32. mestu, zdaj smo zdrknili in padamo in smo zaenkrat pri 44. mestu. Kje so rešitve, da bi ta trend ustavili? Kje? Čakamo odgovore Vlade. Nižja vrednost indeksa ekonomske svobode je nekako povezana tudi s krhanjem demokratičnih svoboščin. To pomeni, manjša kot je ekonomska svoboda, bolj so krhane, skrhane demokratične svoboščine.

Ginijev indeks, to je indeks, ki nekako opisuje, kako so dobrine enakomerno ali pa neenakomerno razdeljene. Tukaj smo na dnu, kar pomeni, da so dobrine nekako najbolj enakomerno razdeljene. Z drugimi besedami, vsi enaki jaz pa dodajam: vsi bogati najbrž ne. Bolj je pravilen, pravilna ocena vsi enaki, vsi revni. Zakaj? Kar pa zdaj podkrepim spet s številkami. Poglejte si SURS, 287 tisoč ljudi je izpostavljenih socialni izključenosti in več kot četrt milijona 264 tisoč ljudi živi pod pragom tveganja revščine. Zato pravim, vsi enaki, vsi revni. Živela svoboda. Hvala lepa. Kolega Miha Lamut je naslednji, nato dobi besedo kolegica Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za besedo. Ja, lepo je slišati, da nekdo svoj govor zaključi z »Živela svoboda«. Res je, živela svoboda. Zadnjič na matičnem delovnem telesu sem bil sam osebno obtožen, da govorim kot iz drugega vesolja. Danes ne bom obtoževal, ampak se mi spet zdi, kot da te, bom rekel, spet neke napihnjene zgodbe prihajajo iz galaksije daleč stran, ker smo poslušali o razpadu sistemov, podsistemov, o razpadu države, ker po želji nekaterih v Sloveniji ni prav, če nekaj ni narobe, pa je to izobrazba ministrov ali pa njihovo prejšnje delovno mesto ali pa fraza, ki je bila uporabljena enkrat, nanjo pa ste se tako fiksirali, da smo jo zdaj slišali ponovljeno večkrat kot v kakem opolzkem glasniku. Ko te kritizirajo, definitivno delaš nekaj prav, to povem iz lastnih izkušenj. Ampak po logiki demagogov in napihovalcev problemov bi moral človek skloniti glavo, ponižno hoditi in sprejemati kritike za vse, tudi za železno zimo mogoče v Mongoliji. Za lastne uspehe in dobre zgodbe, pa se zdaj citiram: "Ne tolči po prsih!", pot, vsaka pot do cilja se začne s prvim in majhnim korakom, saj veste, kako gre tista s ciljem potjo. In eden od majhnih, a zelo pomembnih korakov na mnogih poteh do mnogih dobrih ciljev je bil pred dnevi tudi na Vladi Republike Slovenije, tej vladi, o kateri pri tej točki govorimo in to je sprejetje Odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje tega okolja na območju stare Cinkarne v Mestni občini Celje. To je majhen, a pomemben in velik korak, še en v vrsti do zdravega okolja, do razvoja, do boljšega jutri za vse. In na tej isti seji, da še omenim, ker je bila prej obramba, vojska in policija so bila izpostavljena na tej isti seji, je bila sprejeta tudi obrambna strategija tako vojaška kot civilno obrambna. Vprašanje, o katerem danes razpravljamo, nikakor ne sodi na referendum, ampak je to stvar, ki se tiče volitev, in volitve so tiste, ki bodo pokazale, ali so majhni koraki in vztrajnost tiste, ki dajejo zagon za let, morda tudi kakšno spodbudo z druge strani za dosego mnogih ciljev. Pa naj še jaz ponovim: "Živela svoboda za volitve in za drugi mandat!" Hvala lepa. Kolegica Alenka Jeraj je naslednja in za njo kolegica Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej referendum o delu Vlade vlagamo tudi zaradi slabega dela ali pa škodljivega dela ministrice za kulturo in sicer je bil februarja 2022 sprejet Nacionalni program za kulturo za obdobje 2022 do 2029 v času prejšnje Vlade in tudi prejšnje sestave parlamenta. zakon predvideva Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, da po sprejemu Nacionalnega programa za kulturo se sprejme tudi akcijski načrt in nova vlada bi morala sprejeti akcijski načrt. Namesto tega pa se obnaša, kot da nimamo veljavnega nacionalnega programa in dela novega. Očitno ji marsikaj v tistem ni bilo všeč. To pa je seveda v nasprotju z zakonom, ki, še enkrat, po 13. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki to določa, bi morala Vlada tudi po dveh letih, to je ravno sedaj Državnemu zboru predložiti poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo z oceno rezultatov. Po zakonu sicer Vlada lahko predlaga spremembe in dopolnitve nacionalnega programa za kulturo kadarkoli v času njegove veljavnosti in ga skupaj s poročilom tudi poda Državnemu zboru, ne more pa ignorirati sprejetega Nacionalnega programa za kulturo, ki je strategija kulturne politike, ki določa v katero smer se bo kulturna politika razvijala, kaj bomo financirali in tako naprej in je sprejet za, kot sem povedala, za obdobje najmanj osmih let. Mi imamo veljavni nacionalni program. Vlada, ministrica za kulturo pa krši sprejeti zakon, torej sprejeti nacionalni program krši Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ker Državnemu zboru ne poroča in nismo seznanjeni, kako se nacionalni program izvaja. druga stvar, jih je pa več, ampak nimam dovolj časa. Z ogorčenjem in začudenjem smo opazovali ukinitev Muzeja osamosvojitve, ki je zaživel ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije, se pa seveda temu ni čuditi, če gospa ministrica hodi na obletnico ustanovitve komunistične partije v Čebine, kjer je imela pred kakšnim letom tudi slavnostni govor. Očitno je za njo pomembna ustanovitev komunistične partije, ne pa ustanovitev slovenske samostojne države. Zato seveda predlog za referendum podpiram. Hvala lepa. Kolegica Mojca Šetinc Pašek ima besedo, za njo kolegica Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za tole. Skratka, sama bom rekla takole, pravzaprav zaradi vseh drugih ustavnih in seveda tudi poslovniških možnosti, ki jih ima opozicija na razpolago v Državnem zboru in tudi sicer se seveda ne strinjam, da bi zdaj volivke in volivce pošiljali na posvetovalni referendum, na katerem bi se izrekali o koncu mandata aktualne vlade in seveda o predčasnih volitvah. Torej, da bi se izjasnili na takem posvetovalnem referendumu, ali so za to, da vlado Roberta Goloba pošljemo na smetišče zgodovine. Seveda zlahka razumem opozicijo, da je do te Vlade izjemno kritična, da si v največji opozicijski stranki na nek način želite izvesti to najširšo možno anketo, kar bi verjetno bil en tak posvetovalni referendum o končanju mandata aktualne Vlade. Vsi tudi vemo, kakšni so vseh javnih merjenj, kakšno podporo že nekaj časa vse ankete izkazujejo Vladi in povsem na mestu je, da se na ta pokazatelj nezadovoljstva ljudi nad delom Vlade opomni v parlamentarni debati, tako kot se je denimo tudi v včerajšnji razpravi o drugih treh referendumih, ki jih je predlagala največja vladna stranka, ki zdaj zapušča tukaj avditorij, obilno sklicevalo in smiselnost posvetovalnih referendumov utemeljevalo z anketami. Ankete same po sebi pa žal ne morejo biti nek argument za sklic posvetovalnega referenduma. Opozicija mora izvajati nadzor nad delom Vlade, to je njena ustavna naloga. Osnovni smisel opozicije je, da je do oblasti, do oblastne garniture kritična. Zato ima tudi v Ustavi in tudi po Poslovniku Državnega zbora zagotovljene vse vzvode, da tak nadzor nad oblastjo izvaja od nadzornih komisij, preiskovalnih komisij, ki si jih zaradi predlagane preiskave **24. TRAK: (NB) - tudi s predlagano spremembo Zakona o parlamentarni preiskavi ukiniti ne da bi se zavedala posledic take spremembe za nadzorstveno funkcijo Državnega zbora. Do vseh ustavno določenih in ključnih inštrumentov, kot so interpelacija ministra, interpelacija celotne vlade, nezaupnica vladi, nezaupnica predsednika vlade, do ustavne obtožbe. Kar je pač problem vsakokratne opozicije je, kako prepričati poslanske kolege, da s kritiko oblasti, če je ta na mestu, če je ta utemeljena, da se s tem strinjajo. Torej, kako zagotoviti 46 glasov. to je naloga opozicije, da prepriča zadostno število poslancev, da je kritika vlade, da ta po njeni oceni dela slabo, zgolj v lastnem interesu, da ta Vlada dela za interese, da iz kabineta predsednika vlade morda res veje duh nepotizma, klientelizma, vonj po korupciji, da nima več integritete. Da ne dela več za dobro ljudi, da torej države ne upravlja dobro na mestu, ne pa neki ad hoc sestavljen predlog posvetovalnega referenduma, ki v bistvu nima nobene druge, razen v bistvu politikantske politikantskega motiva, zato se s tem predlogom ne strinjam.

največje koalicijske stranke, da smo danes v filmu Svoboda odločitve, ampak je verjetno šlo za pomoto. Jaz mislim, da smo se znašli skupaj s koalicijo v filmu Hitri in drzni, ampak v oklepaju piše parodija. Namreč, ta Vlada ni hitra, je počasna, drzna je pa samo toliko, kolikor lomasti po vseh ostalih sistemih v državi in na žalost so tisti igralci, stranski igralci, to so državljani Republike Slovenije, tudi najbolj ogroženi. Jaz se bom osredotočila na področje izobraževanja. V koalicijski pogodbi je bilo marsikaj zapisano, Poglejmo najprej takoj na začetku mandata, torej razdelitev ministrstva na dva dela, za vzgojo in izobraževanje ter visoko šolstvo, kar prinaša še več birokracije, dražji državni aparat, pa tudi manj povezanosti. Potem ta saga o brezplačnem kosilu za vse osnovnošolce. Navsezadnje smo tudi mi vložili predlagan, predlagali zakon, ki seveda ni bil sprejet, je pa bilo zdaj sprejeto tako, da bodo brezplačno kosilo dobili osnovnošolci šele od leta 2027 dalje. Zdaj bo potekal en poskusni, pilotni projekt z neko veliko kuhinjo in z metanjem denarja, ko se bo ugotovilo, da pravzaprav je to nemogoče izvesti. Koalicija tudi kljub temu, da je v nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja zapisano, da bo v drugi triadi tudi obvezen drugi tuji jezik, s tem se namreč tudi zavezujemo tako imenovanemu podpisu 1 plus 2 Evropske komisije, da bomo torej v osnovni šoli do 15. leta izobraževali, učili učence tudi dveh tujih jezikov je zdaj izpadel pred kratkim v sprejetem zakonu o osnovni šoli. Zaostrili so pogoje za šolanje na domu, čeprav je tudi ta oblika izobraževanja zapisana v zakonu, da obstaja kot oblika izobraževanja, ampak so ga zaostrili, tako da bo šlo zgolj za neko tehnokratsko in seveda, si ga bodo lahko privoščili samo najbogatejši. O bralni pismenosti smo govorili, ampak konkretnih ukrepov tudi v tem nacionalnem programu ni zapisanih. Postavili so NPZ in tudi maturo, čeprav smo ves čas govorili, da gre tukaj za preverjanje nekih standardov ob koncu posamezne stopnje izobraževanja, je to zdaj pač ena in edina, torej eden in edini kriterij za vpis v nadaljnje izobraževanje. Kar se tiče nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, smo veliko povedali, prihajali so in še obstajajo očitki o nepremišljenih rešitvah. (nadaljevanje) ni dokument, ki bi celovito in tudi na sistemski ravni usmerjal razvoj vzgoje in izobraževanja, torej, na tem področju veliki primanjkljaj. Poleg tega tudi Zakon o visokem šolstvu še vedno ni zagledal luč sveta, kar je bila ena od prioritet ministrstva ministra doktorja Igorja Papiča. In če gremo na referendum, naj ljudje povedo in vladna koalicija, ki je danes ni tukaj, ki je torej očitno že zgrešila svojo orbito v tej galaksiji naj povedo kaj si mislijo o tej Vladi. Hvala lepa.

Seveda kolegov iz Svobode ni. Po neuradnih informacijah, ki kroži, je Tina Gaber sklicala sestanek poslanske skupine s točko kako naprej. Tako da so vsi odsotni, jaz to razumem. Ampak Tina Gaber je tudi ena ključna, kjer je ta vlada neuspešna. Zdaj pa mogoče, da se ne bomo ponavljali, kolegice in kolegi, mogoče o delu Vlade na enem, samo enem področju, da bodo ljudje čisto vsi razumeli po nekem klasičnem primeru. Seveda, predvolilna kampanja. In ko je Vlada začela s svojim delom, je napovedala, da bo zgradila 300 tisoč novih stanovanj v povprečju. V povprečju so bloki veliki v Sloveniji nekje 14, 15 stanovanj, stanovanj, če zgradi 15 stanovanj, je to en blok, če zgradi 150 stanovanj, je to deset blokov, če zgradi tisoč 500 stanovanj, je to sto blokov, če zgradi 15 tisoč stanovanj, je to tisoč blokov in če zgradi seveda

Nekaj časa je minilo, nekaj sonca, dežja in je predsednik vlade že povedal, da bo zgradil 3 tisoč stanovanj in če zgradi 3 tisoč stanovanj, je to vseeno dvesto blokov. 4. Avgusta je Slovenija doživela največjo ujmo, katastrofa, to je poplave. Okoli 380 hiš je tako dotrajanih, da jih je treba seveda na tiste prebivalce preseliti in jim zgraditi nove hiše. Seveda, vlada je na eni strani si zadala cilj, da bo zgradila 2 tisoč novih blokov, jaz mislim, da bo teh blokov zelo malo. Kaj pa je najhujše? Zakaj podpiram ta referendum, predlog referenduma je pa, da ni zgradila v devetih mesecih niti ene hiše? Kolegice in kolegi. Dva mlada, ki živita v Republiki Sloveniji, ki še nista nikoli gradila, in če se lotita hiše v mesecu avgustu, dva meseca pridobivata dokumentacijo, seveda do zime, do zimskega časa spravita hišo do strehe, v tem času, ki je pa ta predlog pa ta seja za referendum, bi pa začeli delati elektriko, vodovod in nekje v poletnem času bi se lahko te družine vselile. Skratka,

Jaz se moram na ene zadeve odzvati. Zdaj, podpora vladi je res izjemna na tej strani, res izjemna, tako da pozdravljam Mojco Šetinc Pašek in Milana Jakopoviča, ki še vedno sedita v Državnem zboru in dajeta nekako podporo tej vladi oziroma tej vladi. Glede referendumov, smo slišali, da ne podpirata iz različnih razlogov, ampak ne vem zdaj, kako je pa glede Vlade, sicer kolegica Mojca Šetinc Pašek se moram strinjati glede navedenega, da bi bilo potrebno kakšna seja oziroma tudi še drugo orodje glede vseh teh dogajanj, ki se dogajajo na Vladi, v kabinetu. In to verjetno v nadaljevanju tudi sledi, kajti bili smo tudi pozvani s strani koalicije, da vendarle naj

ne bodo priznali, da je problem v vladanju te vlade, tako dolgo pač bo ta vlada na Gregorčičevi tako dolgo bodo poslanci koalicije v parlamentu, ker pač je to tudi nekako ugodno za njih do volitev. Mislim pa, da na volitvah naslednjih bo pristanek na beton zelo boleč. Zdaj, bilo je rečeno, da imamo mi težave, ker nismo na Vladi, ne. Mi nimamo nobenih težav, ker nismo na Vladi, imajo pa državljani in državljanke kar težave. Zdaj, moji kolegi so ene zadeve izpostavili in vmes, ko je bilo govora s strani vodje Poslanske skupine Svoboda o tem kako so rušili vdovske pokojnine je prišel SMS, ki pravi: Okej, to je vse v redu, ampak nas zanima, kdaj bodo pa izplačila. Vložili smo sredi januarja, vse izračunano, izplačil pa še vedno ni, pa smo aprila. In vemo, kaj pomeni vdovska pokojnina za kakšno gospo, starejšo, ki komaj shaja iz meseca v mesec. Potem, prišlo je tudi to: od januarja čakam na izpolnitev zakonske pravice s strani ministrstva za ne vem kakšno prihodnost, s katero bi postala družinska pomočnica s svojim onemoglim staršem, vloženo od 1. januarja mi ta pravica pripada in tudi pripada izplačilo, do danes sem dobila 0 evrov. To so problemi, ki jih bi morali naslavljati kot pravijo v Svobodi vsak dan. Ampak kot smo že slišali naslavljali so, naslavljali pa vendar pisem niso odposlali. kolega Lamut je rekel, da gre za napihnjene izjave. Izjave, ki sem jih jaz dala, so v bistvu saj, recimo, kar se tiče Mladinskega sveta, nimam kam, to so uradne objave na Mladinskem svetu in pravijo, da teh neprofitnih obljubljenih stanovanj s strani predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba ni in da nimajo kam in to ni nič napihnjeno, ker če da drži, ker imajo ti mladi kar dober pregled nad temi študentskimi domovi oziroma posteljami in pa tudi s stanovanji, naj razložijo kolegu Lamutu. In pravi, da če nekaj, če nekdo nekoga kritizira, definitivno dela prav, ve iz lastnih izkušenj in tisti, ki je kritiziran, bi moral ponižno hoditi, skloniti glavo. Kolega Lamut je lepo sebe opisal. Zelo lepo, ker je baje delal prav, potem pa je ponižno moral skloniti glavo oziroma ponižno hoditi in skloniti glavo. Pohvalil je tudi odlok o določitvi degradiranega okolja in programov za izboljšanje kakovosti, izboljšanja kakovosti tal na območju Mestne občine Celje. Zanimivo, da se zavzemajo samo za Mestno občino Celje, ne pa tudi za občino Šentjur, ker Cinkarna Cinkarna Celje bi morala v tem oziroma konec lanskega leta končati z odlaganjem nevarnih odpadkov na območju občine Šentjur. Ker je tako po odloku občine, da je odlok, ki je bil sprejet toliko let nazaj, prenehal veljati. Z odlokom se je dovoljevalo to odlaganje, zdaj pa nič več, ker je pač datum bil mislim, da nekje konec leta 23, vendar je Cinkarna Celje preko ministrstva napovedala ustavno pritožbo in zdaj je pač vprašanje, kako bo reagiralo tudi ministrstvo, seveda v občini in prebivalci tam okoli tega ne bodo dovolili in bomo imeli še nekoga na ulici. In kolega Sajovic je dejal, kako so zeleni in odprti in kako poslušajo ljudi, zato pričakujem tudi od kolega Lamuta, da bo pomagal tudi naši občini, da bo Cinkarna Celje tudi v primeru občine Šentjur, v bistvu se bo sprejel takšen odlok ne samo za Celje. Ta vlada sproža naslovnice, kot so žalostni obrazi poplavljalcev, ki jih je golob grdo prevaral. Obljubljam vam happy end, srečen konec. Sicer je to obljubljal tudi na poplavnem območju, pa sodnikom. Od tega ni bilo nič. Po tem, kako Levica molze državni proračun na ministrstvu Simona Maljevca, ki je Ministrstvo za solidarno prihodnost,

ta Zakon o dolgotrajni oskrbi, mi smo prva Vlada, ki smo to naredili. Naredila je to prejšnja Janševa vlada. Ta zakon ste potem anulirali oziroma ga zavrgli in dali svojega, sicer v 85 procentih napovedali oziroma sprejeto je bilo noter seveda vse tiste pravice, dolžnosti, ki so v tem kontekstu dolgotrajne oskrbe potrebni, vendar očitno s 1. 1., ko bi neke pravice naj začele veljati oziroma so po zakonu začele veljati, do danes še niso bile uveljavljene oziroma niti izplačane. Zdaj, seveda, po mojem bi se morali, torej ta Vlada ukvarjati z demografijo, ki je eden ključnih problemov v Republiki Sloveniji. Smo najhitreje starajoča se družba in skozi to seveda prihaja tudi do vprašanja ne samo dolgotrajne oskrbe, tudi področje zdravstva, ki pa danes kot smo slišali oziroma vemo, no, je daleč od tega, kar je bilo rečeno, zavzemali se bomo za javno zdravstvo, to smo že nekoč poslušali, ampak v tem, v tej Vladi je to dobilo pa res tak hud pomen, kajti bohotenje privatnega zdravstva, kot nekateri pravijo, ravno zato, ker javno zdravstvo ni urejeno. kolikor bi bilo javno zdravstvo urejeno, potem tudi ne bi bilo tega, kot nekateri pravijo, zaslužkarstva. Obljubili ste tudi v koalicijski pogodbi, da boste uredili to, kot vi pravite, dvoživkarstvo, torej, da zdravnik lahko dela samo v javnem in ne tudi v zasebnem sektorju, pa tega do danes niste, niste naredili. Tako da, potem očitati zdravnikom, da so zaslužkarji ali pa karkoli. Glejte, zdravniki delajo zdaj 40 plus 8, koliko je, tako, kot je pač dovoljeno in zdaj je problem, ker ne delajo več in nekateri zdravstveni domovi bodo programe morali zapirati, ker ni več teh dežurstev, ni vseh teh pogodb, ki so jih odpovedali. Torej, jaz mislim, da bi ta Vlada morala reševati ta problem, ker bo hudo eskaliral slej ko prej, še bolj, kot je danes. Medtem pa, ima Robert Golob stoodstotno lastništvo v podjetju Starsolar, ustvarja dobičke. Nič spornega, bo kdo rekel, da Starsolar tudi v bistvu sodeluje z državno firmo, elektriko v skladu s pogodbo prodaja državi, državi Borzen oziroma družbi Borzen. Pred časom je to sicer že bilo v javnosti povedano, vse potihnilo, povedano, da predsednik Vlade ne krši nobenega zakona. Kaj pa, če krši duha tega zakona? To pa, ne vem, mogoče bi se pa zdaj lahko vprašali, če pa vendarle ni to mogoče etično, moralno sporno in duh zakona je kršen, kot je bilo rečeno zdaj v enem drugem primeru. Tako, da kar nekaj stvari, sicer pravim, težko je razpravljati z ljudmi, ki jih ni,

Ampak, mislim, to je res nemogoče, gre za področje oziroma gre za posvetovalni referendum o zaupanju Vladi. Še enkrat ta podpora vlade, če bi bili koalicijski poslanci, bom rekla, rekla, bi s svojo glavo mislili, kakor radi rečemo, iskreni, potem bi ta nezaupnica, bilo tam glasovanje zelo zanimivo, verjamem, da bi bilo več kot 46 glasov, da ta Vlada gre, pa recite kar hočete, ali imate sestanke ali nimate vmes, ampak to kaže na to, da jih ne zanima, da jih ne zanima, ne to, kar opozicija predlaga, da jih ne zanimajo državljani,

Nimaš. Ne vem, jaz lahko tule zdaj navržem, ne vem, sto stvari pa mogoče niso resnične in niti noben ne bo nič rekel, ker vsebinsko pa tudi nimajo kaj povedati

pohvalno. Jaz sam osebno ne delim ne na kakršnikoli osnovi, še najmanj pa na osnovi občin v Sloveniji. In tega prav tako ne počne Svoboda. Zato za kakršnokoli sodelovanje in iskanje rešitev, tudi v Celju, v sosednji občini Šentjur vsekakor pozdravljam vse rešitve, dialog. In karkoli bomo lahko skupaj storili in pomaknili kakšno stvar in jo naredili bolje, bom priskočil na pomoč. Tudi Kanal ob Soči recimo ni moja matična občina pa sem se tam skupaj s kolegi zavzemal za pozitivno zgodbo, pa ravno včeraj v enih občinah okoli Celja. Mislim, da je to naloga vseh nas poslancev v Državnem zboru, najsibodo opozicijski ali pa mi koalicijski. Dajmo se enkrat zavedati, da delamo za dobro vseh državljanov Republike Slovenije. Še enkrat pa ponavljam, Celje je bilo v torek na sporedu; če bo še kakšna od sosednjih občin, ki so prav tako prizadete ne samo zaradi Cinkarne ampak tudi zaradi drugih onesnaževalcev iz preteklosti, bom sam še toliko bolj vesel, kajti to je nenazadnje tudi moje poklicno področje. Skratka namesto da se delimo in ure in tedne in mesece zapravljamo za neke razprave o razprtijah, dajmo kakšno pozitivno zgodbo, pa naj bo to Celje, Šentjur, Laško ali pa Hodoš. HOT:** Hvala. Samo, kolega, vas opozarjam; to seveda ni bila replika, v skladu s Poslovnikom namreč niste bili niti napačno interpretirani, napačno razumljeni, tako da to je bila klasična razprava. Prosim, da se držimo v tem kontekstu Poslovnika. Postopkovno kolega Tanko. Ja, hvala lepa. Kolegica, mislim, da ste prav korektno opozorili. To ni bila replika. Je očitno treba dati v Poslovnik novo kategorijo Posipanje s pepelom. Hvala lepa.

in Svoboda oziroma praktično celotna koalicija je to lepo poosebljala malo prej, ko je tekla skozi vrata. Pač star pregovor pravi, da socialisti pred volitvami vedno pač obljubljajo, da se bo cedilo mleko, zamolčijo pa ljudem, da bodo oni molzne krave. In ta Vlada to dobesedno pooseblja; zvišala je davke, znižala plače, nabija vedno nove in nove obveznosti državljankam in državljanom in podjetnikom, dobesedno izčrpava svoj lastni narod. Soočeni smo z največjim upadom naročil industrijske proizvodnje, rekord v celotni Evropi - žal negativni rekord. Denar, ki je bil namenjen za pomoč poplavljencem, preusmeri v nakup neke podrtije tam na Litijski. In dobesedno pooseblja tudi tisto, čemur se reče koruptivno ravnanje. Saj vsi vemo, da je recimo Vlada sprejela kar nek odlok, po katerem bo potrebno vse večje strehe prekriti s fotovoltaiko, ki jo, glej čudo, trži ravno tisti, tisto podjetje, iz katerega izvira sedanji predsednik Vlade, pa še eno tako podjetje ima v svoji lasti. To je realno stanje, s katerim so ljudje soočeni, ko gre za njihov žep. In še huje, soočeni so tudi s tem, da Slovenija ni več najbolj varna država, kar je do nedavnega še bila. Poplava ilegalnih migrantov, ki jih je povzročila Vlada sama s svojim vabljenjem, s svojim javnim šovom, ko je šla podirati ograjo In potem vse, kar se je kasneje dogajalo, od posilstev, ropov, nadlegovanja, kraj do vsega, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Če bi imeli vlado, ki bi dosledno spoštovala vsaj pravni red, pa ga ne spoštuje. In za povrh vsega imamo Vlado, ki potem poskuša vse to prikriti s poseganjem v svobodo javne besede. Popolnoma si je podredila javno radiotelevizijo, ki je zdaj samo še praktično levičarsko trobilo, posegala je tudi v druge medije, napoveduje še nove in nove ukrepe za cenzuro, za omejevanje svobode javne besede, ki je temeljna človekova pravica, vse kot bi kot priročnik gledala tisto, pač iz filma Moj ata socialistični kulak, zdaj moramo paziti kaj govorimo, zdaj je Svoboda. Gospe in gospodje, to ni tisto, in to zelo dobro veste, kar so pričakovali ljudje, ko so vas volili na zadnjih volitvah, kar ste jim vi obljubljali, zaradi tega ste zdajle bežali skozi vrata in zaradi tega bežite pred tem referendumom, ki bi zgolj pokazal realno sliko. Bil bi trenutek resnice za vas in za Slovenijo. Zaradi tega, ker si niso ljudje sami niti v najbolj morastih sanjah predstavljali, da bodo dobili Vlado, ki očitno sovraži svoj lastni narod in očitno ruši svojo lastno državo, kajti drugače ni mogoče razumeti, da je bil prvi ukrep te vlade, da je ukinila v narodu, ki izumira, Urad za demografijo, zaposlene in denar pa prerazporedila na ilegalne migracije. Skratka, za tujce vse, za Slovence pa nič. To je realna politika te Vlade in zato bi ljudem morali dati priložnost, da se o njej izrečejo. Zaradi tega gospe in gospodje, je ta predlog za referendum upravičen in ga zelo podpiram. kolikor pa ga ne boste sprejeli, pa boste doživeli trenutek resnice ob razglasitvi rezultatov, najprej na evropskih volitvah in potem še na volitvah v Državni zbor v Republiki Sloveniji in takrat se boste lahko zamislili nad tem, zakaj v Svetem pismu piše, da je napuh eden od naglavnih grehov in zakaj je star slovenski pregovor pravi, da golob, ki visoko leta, nizko pade. HOT:** Besedo ima kolega Andrej Hoivik, izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Zdaj v torek je podpredsednica Državnega zbora in nosilka liste Levica na evropskih volitvah kolegica Nataša Sukič rekla, da bi se v socializem lahko vrnili, da ona to podpira. Zdaj pravzaprav to naše vprašanje je lahko vprašanje tudi, ali si želite socializma v 21. stoletju v jedru Evrope. Če bi odgovorili na to vprašanje, bi videli, kaj ljudje menijo. Mislim, da po 20. letih od vstopa v Evropsko unijo si ljudje ne želijo socializma. aktualna vlada pa izvaja socialistične prakse, pa jih bom par naštel. Na primer čiščenje tistih, ki ne mislijo tako kot vladajoči, čiščenje janšistov na javni RTV. Čiščenje janšistov v policiji pa moramo vsi mi janšisti, ki zagovarjamo politiko Janeza Janše, še vedno plačevati obvezen rtv prispevek? Še vedno, ko nas policaj na cesti ustavi moramo pokazati vozniško in registrsko oziroma dovoljenje za vožnjo. Neverjetno. Potem na primer socializma, nabava 13 tisočih računalnikov ne glede na to, koliko ljudi pravzaprav te računalnike potrebuje, in ne to, da bodo ljudje dobili te računalnike, ampak si jih bodo izposojali po dveh letih na koncu ugotovimo, da je interesa okoli 30 ljudi za tistih 13 tisoč računalnikov. In ti računalniki še vedno so skladiščeni. Potem še en tak primer. Vladajoči obljubljajo gradnjo 30 tisoč najemnih stanovanj do konca leta 2030, vsa stanovanja, ki pa se zdaj gradijo in bodo zgrajena do konca tega mandata, so posledica stanovanjskega zakona, ki je bil sprejet za časa Janševe vlade in Janševe koalicije. Torej, hvalite se z delom predhodnikov, hkrati pa niste imeli problema zvišati davka. Na oddajanje nepremičnin iz 15 na 25 odstotkov. To pomeni, nekdo, ki je prej plača letno, ne vem,

Nenazadnje pa, poglejte, eden prvih ukrepov te vlade je bil na začetku znižanje neto plač, tako mladim kot vsem aktivnim prebivalcem, govorimo o približno milijon ljudeh. Takrat ste ukinili Zakon o dohodnini in tako smo zdaj vsi že kar nekaj časa tukaj, z nižjimi neto plačami. Samo dotaknem se še področja kulture. Ministrica Asta Vrečko, in tudi zadnjič, v ponedeljek, Robert Golob sta zagovarjala prioriteta je bilo očiščenje RTV janšizma, potem razveljavitev dobrih ukrepov iz protikoronskih paketov in nova medijska zakonodaja. To so bile te tri smernice Roberta Goloba. In poglejmo zdaj RTV. Vladajoči Marcel vabi Slavoja Žižka, ki hvali, daje slavospeve Levici. Potem imamo ukinitev dobrih ukrepov iz PKP, ko se zdaj postopki za prostorsko umeščanje za nove infrastrukturne projekte podaljšujejo in še medijska zakonodaja, ki je pravzaprav čista oblika, zdaj bom pa direktno rekel, fašističnega obvladovanja vladajočih na področju medijev. Hkrati pa ne pozabimo, da je aktualna Vlada preko SDH v vrednosti 3,6 milijona evrov nakazala velik delež medijskemu mogotcu, gospodu Martinu Odlazku, hkrati pa ob tem sedi poleg ministrice za kulturo v njenem kabinetu gospod Kučič, ki je javno kritiziral poslovanje Odlazka. Vendar on je zdaj tam nekakšen kaktus, ki pravzaprav ne dela nič, seveda je sicer on pripravil to medijsko zakonodajo, ki pa, kot sem dejal, uvaja res fašistoidne metode obvladovanja vladajočih na področju medijske krajine. In zato še enkrat, ta referendum bo tudi pravzaprav vprašanje ali si želimo socializma v 21. stoletju v Republiki Sloveniji. In če boste odgovorili na vprašanje ali ste za to, da Vlada zapusti vladajoče vladajočo sobano boste temu rekli, smo proti socializmu, želimo živeti v moderni Sloveniji, ki spoštuje evropske vrednote in ki si te evropske vrednote in tudi uspešno gospodarstvo zasluži.

žaljivih navedb in manipulacij. Jaz sem moderatorsko zadnjič s humorjem posegla, ko je državna sekretarka njihovemu poslancu rekla, če nas želi vrniti v socializem in sem samo rekla, da s tem ne bi bilo nič narobe, z demokratičnim socializmom ne, s tistim morda bi bilo kaj, z demokratičnim pa ne, predvsem pa ne dovolim, da govori, da naše ministrstvo pripravlja fašistoidno zakonodajo. In to reče poslanec, kjer so pa res uporabljali sumljive metode nad ljudstvom v svojem mandatu raznorazne prijeme, ki so precej blizu FA in tako dalje metodam. Tako, da prosim da izrečete opomin našemu znanemu borcu za demokracijo in antifašistu. Hvala. Ja, razumem, da bi vi želeli dati repliko, ker to je bila seveda razprava in polemika. Kolegica, veste, da postopkovno seveda ne morete izrabiti za polemiziranje. Se lahko izklopite prosim kolegica? Ja, hvala. Tako, da opozarjam seveda, da je bila to zloraba postopkovnega. Kolega Hoivik, izvolite, postopkovno. Hvala lepa. Zdaj jaz predlagam res spomin, naj si ga, danes si ga Nataša Sukič, sicer sama sebi ne more dati kot si ga je na zadnji seji, ki smo jo imeli, ampak predlagam pa, predsedujoča, da ji vi izrečete opomin. To je bila eklatantna kršitev Poslovnika. Tudi jaz zdaj ne morem replicirati in tega tudi ne bom storil, ker se držim Poslovnika. Hvala lepa. Hvala. Sem opozorila, da je šlo za zlorabo postopkovnega in bomo tukaj ta krog postopkovnih seveda tudi zaključili. Besedo pa ima kolega Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. To kar trenutno obravnavamo, je ena bolj bizarnih stvari, ki sem jih videl v parlamentu, čeprav iskreno priznam, da je bizarnosti kar nekaj, da ne rečem ogromno. Referendum o zaupanju so vsakokratne volitve in tukaj ni treba kaj dosti več dodati. Je pa potrebno nasloviti nekaj izhodišč, ki jih poudarjajo predlagatelji. (nadaljevanje) za namenoma ali pa za osnovno nerazumevanje nekih reševanj situacij, ki pač lahko izhajajo iz nekih instant rešitev, ki na dolgi rok nimajo učinkov, ali pa sistemskih, ki pač v tem trenutku ne bodo imele nekih posledic, ampak bodo na dolgi rok učinkovite. Izgubljene priložnosti. Zdaj tukaj lahko ugotovim in verjamem, da nisem edini, da lahko o izgubljenih priložnostih govorimo bistveno bistveno širše oziroma bi morali govoriti bistveno širše, ker so posledice, ki jih naslavljamo danes predvsem posledica izgubljenih priložnosti zadnjih desetletij. Pa mogoče se dotaknem nekaj primerov: plače. Plače so ena zelo pomembnih zadev in od postavitve enotnega plačnega javnega sistema enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, ki ima vpliv seveda tudi na zasebni sektor se od začetka ni sledilo enotnemu naslavljanju sprememb. Čeprav je bil to osnovni pogoj za korektno naslavljanje tega in takega plačnega sistema, ki je bil postavljen, ampak so se v glavnem sprejemale rešitve za posamezne skupine in se s tem posledično razvrednotilo in dobesedno skozi leta sesulo ta plačni sistem. Ob tem, da se je v tem razsutem plačnem sistemu, kar je še bolj grozno, desetletja uporabljalo eno najšibkejših skupin, revne kot glavne krivce za situacijo v državi. Socialna država in prejemniki pomoči so bili vedno, ko se je govorilo o tej temi in vsakič znova krivi tudi za take bizarnosti, kot je krivda za recimo ne zagon gospodarstva in tako naprej. Kje smo zaradi vseh izgubljenih priložnosti? Zakonsko določena minimalna plača, ki je danes vezana tudi na minimalne življenjske stroške, kar smo postavili v Levici onemogoča, da bi ti neki delovni ljudje bili plačani manj, kot to zapovedujejo oziroma govorijo določeni življenjski stroški v tem trenutku. Tu je potrebno izpostaviti, da je ta tendenca v tem sistemu vedno bila, da bi bili plačani manj. To je vedno na dnevnem redu in ta minimalna plača zagotavlja vsaj to, da pod to ne gremo. Tisto, kar pa nam ta minimalna plača jasno pove je pa to, da smo v preteklosti živeli v zelo, zelo podplačanem krogu zaposlenih, saj ta del danes, ki je zakonsko določen in je na ekvivalentu minimalnih življenjskih stroškov prejema vedno več plačnih razredov javnega sektorja, ker ostale plače stagnirajo oziroma nazadujejo. Kaj pa to pomeni še širše? Ker itak ima vsaka zadeva nekako vpliv tudi na druge zadeve. Nizke in te prenizke plače rezultirajo v skromnih človeka nevrednih pokojninah in na koncu revščine, o kateri zelo veliko govorimo. Seveda se na vse te zadeve ne obrača sistemsko, ampak parcialno. Dajmo pokojnine dvigniti za, ne vem, 1 %, za 2 % politika lahko si pripne medaljo, da je nekaj naredila, upokojenci, revni upokojenci so dobili pa za eno kavico več. In zato je plačna reforma in seveda tudi pokojninska reforma ključna, žal pa se tega v preteklosti ni naslavljalo. Naslavljalo se je parcialno. Jo pa naslavljamo in vse te zadeve naslavljamo danes, ne zaradi, kar se mene tiče danih obljub, tudi ne, zaradi zahtev Evropske unije, ampak zato, ker pač je to nujno. Saj tukaj najbrž se ne gre sprenevedati. Je pa ta naloga zelo težka tudi najbrž zato, ker se v preteklosti ni tega naslavljalo in zaradi tega teh parcialnih rešitev, ki so neke sisteme celo razsule. Parcialne rešitve pa so se uporabljale zgolj za to, da se je politično preživelo in to je ena teh bistvenih izgubljenih priložnosti. Naslednji je zdravstveni sistem, ki je itak tako razsut, da ga že dve leti nekako poskušamo nasloviti in ga tudi danes naslavljamo po najboljših močeh. In ne ta vlada ne, ampak dosedanja ravnanja so pripeljala do tega, da so čakalne vrste, nezadovoljni zaposleni, slabi odnosi in tako naprej. In to poslušamo že leta, navkljub devetim stavkam ene od skupin, ki je sicer najbolj izpostavljena,

kajne, v preteklih desetletjih pa so bile take, da se je iz leta v leto ne krepilo javno zdravstvo, ampak nasprotno, iz leta v leto se ga je slabilo in ga kot bizarno na to, tega oslabljenega vedno znova uporabljali za to, da je potrebno neke rešitve iskati, kjer se bo pa zasebnike noter dalo in se bo zasebnikom v zdravstvu omogočilo prost dostop do javnega denarja in posledično bi se to javno zdravstvo dokončno sesulo. In zato je v tem trenutku, ko Vlada in koalicija vlagata napore z vsemi deležniki, tudi v plačnem sistemu ter postavljanju in sestavljanju novega sistema, parcialno reševanje nevzdržno, lahko da bi bilo politično všečno, ampak dejansko bi bilo nevzdržno, kar lahko vidimo tudi v zadevah in Zahteve so nam in samo nam dvignite plače in tako reševanje oziroma ne reševanje problemov, jaz razumem, da podpirajo tisti, ki so do sedaj parcialne rešitve podpirali in nesistemskih. Stanovanja, če grem naprej, kar naprej poslušamo o teh 30 tisoč stanovanjih. Res je, na neki točki smo ugotovili, da je to številka, spet zaradi preteklih izgubljenih priložnosti vseh teh desetletij, ki bi Sloveniji prinesla dosti dober temelj, da se na tem področju vzpostavi pravičen in dostopen sistem javnih stanovanj, ki bo konec koncev imel tudi na, ceno in cene, ki danes šibajo v nebo in so za večino nedostopni, na tem trgu, kjer že v osnovi javnih stanovanj ni oziroma jih je bistveno premalo. Torej imamo številko, žal pa ta številka čez noč, kot se zahteva oziroma kot se nam očita, ni dosegljiva čez noč, saj to ja vemo. Nemogoče je. In instant rešitve, ki so se počele v preteklosti na vseh področjih, ne samo na stanovanjskem, višanje plač sem omenil, so sicer itak všečne, to lahko ponavljam vsakič znova, glasove prinesejo takoj, niso pa to rešitve, ki so dobre za ljudi. Vpliv imajo samo na tisto trenutno politično opcijo in na glasove in to je to. Ta Vlada spet, tudi na tem področju, stanovanjsko problematiko, ki se v preteklosti ni naslavljala, naslavlja sistemsko, da bo v prihodnje to omogočeno, da bodo javna stanovanja na razpolago in da se bo čim prej doseglo to številko o kateri večkrat govorimo. Je pa to seveda v nasprotju z dosedanjimi ravnanji. Ta del se nekako, pa ne samo ta, na vseh področjih. Jaz razumem, da se naslavlja tako, kot bi nekako morala biti vrednota v politiki, če mogoče naslovim en sestavek, ne vem več, kdo ga je prvi uporabil, ampak, družba napreduje samo takrat, ko starejši posadimo drevo, senco, katerega bodo uporabljali zanamci in to so vsa področja in sistemska naslavljanja, ki bodo nekoč prišla do tega, da bodo dobra za ljudi. Če se dotaknem dolgotrajne oskrbe, cel hudič. In pomanjkanje kadrov znotraj tega, znotraj vseh problemov, ki se jih itak zavedamo, je eden od perečih problemov, ampak tukaj moram spet nazaj, v pretekla ravnanja, kjer se kažejo stranpoti, ki so najbrž vplivale tudi na to / znak za Recimo, osebna asistenca se je sprejemala nekje 2016, 2017. Mi takrat v družbi nismo poznali nekih dodatnih širitev, mislim, storitev, in se je posledično takrat naredila osebna asistenca zelo široko, ampak, ali je takrat bila kakšna analiza, kako bo ta široka zastavljenost enega socialnega, ene socialne rešitve, vplivala na bazen zaposlenih, ker to je en in isti bazen. / in take zadeve tudi vplivajo na današnje stvari. Zdaj, če zaključim, lahko samo ponovim, referendum o zaupanju so vsakokratne rešitve in seveda tega ne bom podprl… / izklop mikrofona/

tu zdaj se lahko pogovarjamo. Hvala. V tem delu lahko rečem, da seveda vsi ti problemi, ki so danes nakopičeni so posledica ravnanj iz preteklosti, definitivno, ampak

Levica je bila v vladah takrat 2016, 20 17 oziroma vsaj s podporo v parlamentu ne, in ko je bilo rečeno za DSO, če začnem od zadaj, to so se sprejemale zadeve 2016, 2017 glede osebne asistence. Tudi takrat v tistem času Milojke Kolar Celarc oziroma v času Cerarjeve vlade so se sprejemali normativi in standardi za zdravstveno nego, ne pod pritiskom takrat Levice. Kolegica Sukič, glejte, bom vse povedala. Takrat, jaz vem, da je bil fejst pritisk kolega, vašega, bivšega ali zdajšnjega, kakorkoli, našega skupnega kolega Kordiša. Močni pritiski so bili takrat na zdravstvenega ministra in takrat so se sprejemali ti standardi in normativi, ki danes niso to, kar bi moralo biti, in takrat je bilo priznano, da je bilo to pod hudim pritiskom, pa ne samo v DSO. Poleg tega, glejte, od leta 2008, 2010 naprej se do leta 2022, zdaj se v bistvu odpirajo ti DSO, ni zgradil niti en dom za starejše, to je posledica seveda, tako kot je bilo rečeno, torej problematika postelj, kadrov in tega iz preteklosti, vendar še enkrat, danes mislim da včeraj je bilo v Podčetrtku odprt en dom starejših pa bo v Kozjem vsaj za svoje področje govorim, torej v času prejšnje vlade pa se je vendarle na tem premaknilo, ne samo parcialno, ampak vsaj te postelje oziroma ta evropski denar je šel. V te izgradnje in izboljšanje tega in zdaj je pač na tej vladi, da tudi kadrovsko te zadeve reši, okrepi, ker je to bila zaveza, ker je bilo rečeno, da se to ne bo res, da ne reševalo parcialno, ampak glede na to, da ste bili v prejšnjih vladah, bi to problematiko morali poznati in malo z rezervo oziroma malo manj pompozno najavljati kaj vse bo narejeno. tudi kar se tiče stanovanj, meni je zelo žal, ampak izjave so posnete in to tako hude, češ bomo, obljubljamo, zagotavljamo, da pač ne samo premier, tudi minister Mesec. In danes potem reči, da to se ne da tako na hitro, glejte, takrat bi malo razmišljali kakšne izjave se dajejo in obljube seveda ljudem in mladim, ki danes, tako kot je rekel kolega, cene stanovanj v Ljubljani so primerljive z Dunajem, poleg tega niti stanovanja v Ljubljani ne dobiš, na Dunaju prej dobiš, kot v Ljubljani za isto ceno. Tako da, pravim še enkrat je na vas, da pač zadeve rešite ne samo naslavljate, ko sem slišala od vas enih šestkrat, da se naslavlja. Kar se tiče sistema plač in minimalnih plač. Okej, dvig minimalne plače, v redu, ampak takrat smo govorili, kaj bo to, kaj to prinese v sam sistem plač v javnem sektorju. V bistvu ste zrušili ta sistem oziroma še bolj zrušili, bom rekla, še bolj načeli ta sistem plač v javnem sektorju, ker zdaj je minimalna plača na nivoju, ne vem, to je pa zdaj že tu znotraj tudi recimo služb v Državnem zboru in tako naprej, torej, s tem ste načeli še bolj kajti sistem plač v javnem sektorju, ko je bil sprejet nekje 2008, 2010 začel veljati v popolnosti, je bil neke vrste pač zadeva, ki bi naj funkcionirala in tudi rečeno je bilo, da se bo po dveh letih pregledalo zadeve in probalo uskladiti, žal naša vlada več ni bila, je bila takrat Pahorjeva vlada, to se ni naredilo, potem se je pa parcialno reševalo, definitivno drži. Mano so si dvignili policisti, malo vojaki malo, zdravniki, malo medicinske sestre malo, in je to v bistvu se zadeva zrušila in ni res, da se tu ni delalo, vsaj v prejšnji vladi, in da se je delalo samo za eno plačno skupino oziroma samo za en sektor, torej recimo samo za zdravnike! Ni res. Takrat je in še je v predalu na ministrstvu Zakon o plačah v zdravstvu,

Moram pa reči, da se tu lahko strinjam, torej ta plačni sistem je bil načet že v prejšnjih vladah, predvsem moram reči, da to v levosredinskih vladah žal, ker so pač vladale od 2008 do 2020 tisto vmes, 2012-2013 je bilo za silno prevzeto takrat in potem tudi smo, smo v bistvu imeli nezaupnico. Tako da, ta večinski del pripada tem vladam. Kar se tiče zdravstva od 2016 do 2018 je bilo narejeno veliko škode, to vam lahko pove marsikdo, predvsem mladih zdravnikov. Jaz se spomnim enega odbora, kjer je bil sprejet famozni mislim, da 3.a člen, peta alineja, ki je določila, da lahko mladi zdravniki oziroma samostojno začnejo opravljati zdravstveno dejavnost šele po po študiju, po specializaciji in po petih letih delovne dobe, kar je bilo v bistvu katastrofalno. Kajti, ko ti končaš izpit, strokovni, specialistični, kakorkoli, imaš dovoljenje za delo samostojno, ampak dejavnost pa lahko opravlja šele po petih letih delovne dobe, kar je takrat na odboru, jaz moram reči, da so mladi zdravniki takrat prav rotili ministrico, pa žal ni slišala. Ampak pravim, ta ministrica je naredila veliko škode, ta Vlada je naredila na področju zdravstva veliko škode, veliko anomalij.

dvakrat so jo podprli v interpelaciji. Tako da, tu se lahko strinjam. Ampak še enkrat, ne prejšnje Vlade, če gledamo deset let nazaj, so bile levosredinske in tudi ta zdaj, ki jo vi naslavljate levosredinska, zato to besedo uporabljam je dala obljube in to hude obljube. Jaz verjamem, da znotraj koalicije glede tega zdaj ni več, bom rekla, ste nezadovoljni in poskušate braniti, razumem, saj kolega Jakopovič je pač se dotaknil tistega, kar je pač v domeni Levice glede ministrstev ne razumem.

Hvala lepa za besedo. Mogoče najprej stavek ali dva o vodenju sej v te izredne seje. Mislim, da je to izredno slabo, da poteka izredno usmerjeno proti določenim razpravljavcem. Celo podpredsednica včeraj pri stališču, ki ga je imela tu, napadla ad persona poslanca, ki je razpravljal, je imel drugo stališče in tako naprej. Ni nobenega reda. In žal mi je, da predsedujoči to delate. Druga stvar. Vlada, poglejte, se zdajle po ne vem kolikem času in številnih razpravah sploh še ni odzvala, niti na eno razpravo ni bila sposobna povedati komentarja. Kaj od tega, kar so povedali kolegi poslanci iz SDS ali Nove Slovenije ali Nepovezana poslanka, ne drži? Niti z enim stavkom se ni bila Vlada sposobna odzvati na nobeno vprašanje, na nobeno trditev, na nobeno izjavo, to veliko pove o Vladi. To je neka amorfna gmota, ki je ni. Tu razpravljamo o njeni usodi, pa je ni. Več ali manj tudi poslancev koalicije ni, jih ni bilo. Do zdaj, malo prej se je nekaj nabralo jih, drugače je bila pa prazna cela stran, kar zadeva svobodo SD in tudi Levica. To je odraz kako te stvari tečejo v tem mandatu. Zdaj pa nekaj bolj o vsebini še.

To je bila reforma, ki ste jo naredili. Druga stvar, ki bi jo rad povedal je to, da se pač niti svojih dokumentov, ki ste jih sprejeli s popolnim soglasjem praktično ne držite. 30. Junija 2023 je bila sprejeta ta Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023-2030. Doživela je soglasno podporo.

Včeraj ste pa, in tam je v tej resoluciji je konoplja opredeljena kot prepovedana droga in eno poglavje oziroma več poglavij je, kjer je napisano kakšne so škodljive posledice konoplje tudi glede smrti, glede prizadetosti, glede uporabe mladih oziroma, da to uporabljajo mladi in tako naprej, kar kaže na to, da na tem področju ni nobenega nadzora. Zdaj, vi ste to temo potegnili ven in jo zdaj daste na referendum, da bi se ljudje odločili ali je ta do sedaj prepovedana droga ne bi bila več prepovedana oziroma je bila namenjena široki potrošnji, omejeni uporabi, komerkoli. Vi pravite, da nadzor ni bil dober do zdaj. Kakšen bo pa zdaj nadzor, ko bo to prosta droga, nadzora ne bo. Že zdaj, ko je spadala med prepovedane droge, so bile težave z nadzorom, tako pri trgovanju, tako pri, ne vem, predelavi in tako naprej. Zdaj, ko bo to uporabna, ko bo to splošno veljavna droga, če je tako odločeno je ne bo. In rad bi vas samo spomnil, da ste vsi ravnali tako, kot nekoč Miha Lamut, ko se je hvalil, da je glasoval proti čez dva dni je moral pa za glasovati. Tukaj ste vsi glasovali za in zdaj ravnate popolnoma nasprotno, pa ni minilo niti eno leto. Niti eno leto ni minilo, ker ta resolucija je bila sprejeta lani junija, 30. junija. Po manj kot letu boste to prepovedano drogo aktivirali. Kaj bo naslednji korak? Naslednja droga. Več Več kot 60 inštitucij v tej državi se ukvarja s prepovedano drogo na področju sociale, na področju zdravstva. Po moji oceni, kakšnih 300 strokovnjakov se ukvarja s tem področjem v državi na javne stroške. Očitno posledice so, ampak ne, za vas je to pač nekaj, kar vam to sodi zraven. Zdaj, po moje ni čudno, da to počnete, ker recimo na področju stanovanjske politike kot so že kolegi povedali, od vseh teh velikih obljub se ni zgodilo praktično nič in očitno je nadomestek mladim namesto stanovanj je konoplja. Da bodo, ko bodo zaužili dovolj konoplje, imeli občutek, da so, ne vem, doživeli nirvano in da kakor, da imajo stanovanja. To je najbrž en tak koncept. Podobno je na področju dolgotrajne oskrbe, hospic. Velike besede, takrat, ko ste ukinjali zakon prejšnje vlade, naše Vlade, sedaj ste nekaj sprejeli, ampak učinkov ne bo še nekaj let, če sploh bodo kakšni učinki. Ampak alternativa paliativi in hospic oskrbi, tako kot je rekla ena izmed vaših poslank na eni izmed sej Državnega zbora Tereza Novak evtanazija ali pa pomoč pri samo končanju življenja, darilo življenju. Poglejte si magnetogram, boste videli: Darilo življenju. Smrt je darilo življenju! Namesto, da bi se borili za to, da bodo ljudje, ne vem, takrat, ko pridejo v težave, ko to potrebujejo doživeli in imeli ustrezno pomoč jim ponujate, jih bo nekdo prepričeval, da je boljše, da se odločijo za prezgodnjo smrt, za samomor. Če pa to ne, pa za medicinsko smrt.

to. Eno izmed področij, ki se ga splača dotakniti, je ta napad na zdravstvo in na zdravnike in na njihovo popoldansko delo. vsi funkcionarji v tej državi, tudi poslanci, tudi ministri, lahko delajo petinsko delo, opravljajo petinsko delo. Kaj je to? To je redno delo, je dopoldansko delo, je fušanje ali karkoli, kakor boste to opredelili. Edino zdravniki tega ne bi smeli početi. Pa za večino levičarjev tudi petinsko delo ni dovolj, zato ker si preko države, preko državnega proračuna vzpostavijo financiranje civilne družbe, tam se aktivirajo in tudi tam črpajo dodatna sredstva ven tudi nekateri funkcionarji, najbrž izmed tu prisotnih, ki so vključeni v te aktivistične zgodbe. To je problem, to je pralnica državnega proračuna tak način dela. Nekdo, ki bo pa opravljal poklic, tisto opravil recimo na medicinskem delu, zdrav kot zdravnik kirurg, tisto, kar mu je naloženo in šel potem še nekam delat, je pa problem, so pa dvoživke. Poglejte koliko odločb je v Državnem zboru dala mandatna komisija za parlamentarne dvoživke. Bodite korektni, bodite resni, bodite do vseh enaki, veljajo pravila v tej državi za vse enako. Če je lahko poslanec ob tako obremenjujočem delu, ko mora tukaj sedeti 12 ur, sedeti, ne delati, ampak sedeti, nekateri samo sedijo, lahko še petinsko delajo, drugi, ki pa redno korektno delajo, pa tega ne morejo počet, je pa to sramotno, prepovedano, ne vem kaj. S tem, ko zdravstvo ni ustrezno financirano ali pa na pravilen način financirano, sami povzročate težave v zdravstvu. Če bi vi ta denar, ki ste ga zmetali za Metelkovo, za razne študije, teoriji spolov in tako naprej, dali za konkretne operacije bi najbrž kakšna operacija bila, pa tudi če bi dali to Medikorju, pa kakšni drugi civilni oziroma privatni medicinski organizaciji. Da je hinavščina popolna, brez problema plačate katerokoli zdravstveno storitev pri zasebnikih v Avstriji, na Hrvaškem ali kjerkoli, samo doma je problem. In ni čudno, da ljudje bežijo iz sistema, ni čudno. Kam pa naj gredo, če zganete nad njimi tak psihični teror? Eno od področij, ki je problematično, so naložbe, so nakupi, ki jih ta Vlada opravlja. Zdaj, če se boste spomnili razpisa ministrice za digitalno preobrazbo, ki je kupila 13 tisoč računalnikov, jih je kupila po katerem kriteriju? to se pravi širine, višine, debeline in teže, to se pravi, po principu starega železa. Tako se kupuje, ne vem, staro železo ali pa kakšne druge stvari. Računalnik se ne kupuje na kilo, se ne kupuje na, ne vem, višino krat širino, računalnik se kupuje zaradi drugih stvari, ki jih mora imeti. Vi ste to kupili na tak način tako kot se kupuje, kot sem rekel, staro železo. Drugo, kar je recimo kupujete, kot Vlada, ste kupili največje razvaline za državne projekte. Tista stavba na Litijski, ki je ena popolna ruševina, za katero še zdaj ne ve kaj se z njo dogaja in koliko meri, ste kupili za, ne vem, enormni znesek. Nič od tega se ni od tam premaknilo, razen tega odstopa ministrice, bom rekel, načrtovanega postopnega odstopa te ministrice oziroma bivše ministrice, nič se ni zgodilo, drugega. Kaj se dogaja z razpisi na področju, ne vem, kulture, na področju javne uprave, ko si ministri s svojim, tistim, ki kandidirajo podpišejo priporočila na tisti, ki kandidirajo na njen razpis in tako naprej in potem enostavno pridejo, se umaknejo, gredo v druge službe, še bolje plačane, kot so jih imeli in tako naprej. To ste vse storili zdaj v teh dveh letih.

počistiti janšistov in tudi Staričeva, je povedal, da so se to zmenili tudi za RTV. In ti procesi zdaj kar tečejo, to se pravi, ta segregacija, ta politični rasizem, ki se ga greste, je postal zdaj standard, norma.

in to počnete. Glejte, nikogar od koalicijskih poslancev, od koalicije to ne zmoti, pa imejte še tako še tako besedo demokratično v svojem imenu, ne gre, gre. Točno po tem modelu vse to naprej. In če je ta rasizem, ki si ga privoščite, bom rekel sprejemljiv, potem je to, je to hud škandal, hud problem. Govorimo o delu vlade, gospa Sukič, vse lahko preverite, če ni kaj točnega, boste, boste lahko dokumentirali, pa pokazali, če to ni točno. Naslednja stvar, kar zadeva investicije, bom se vrnil še nazaj na investicije so podražitve. Praktično je ni investicije v državnem proračunu, ki se ni podražila za dva do trikrat, zato ste tam cel kup, na tisoče investicij pri proračunu iz načrta razvojnih programov izločili ven, na tisoče investicij, ki so bile razpršene po podeželju in koncentrirali to stvar na nekaj velikih projektov, ki pa se enormno dražijo. Enormno dražijo. Investiramo, ne vem, v železnice boste investirali ne vem koliko denarja, potovalni časi so pa glih taki kot v času Marije Terezije ali Franca Jožefa ali Ferdinanda, ki je bil najbrž tam leta 1914 ubit v Sarajevu, sistemi so praktično na isti razvojni stopnji, samo denar gre. Postaja v Novi Gorici, postaja na Jesenicah, ne vem še kje. Od popoplavne obnove, kolegi, ki ste jo tako napovedovali, vam lahko vsi tisti, ki tam živijo, berejo, bom rekel, maile, kaj se tam dogaja. Praktično niti eden izmed tistih, ki so bili prizadeti, ni mogel rešiti svojega problema. Vsi so na neki čakalni listi, denarja ni, evropskega denarja skoraj ni, zato ker ga težko pereš za take stvari in tako naprej. Skratka, dogajajo se, bom rekel, velike, velike malverzacije v tem upravljanju z državnim premoženjem, naredi se pa praktično nič. Imate tam oddaje, so bile Tarče in tako naprej, ker so ljudje povedali, koliko časa čakajo na kakšne stvari. In to v primerih, ko je Vlada obljubila, da bo šlo vse po hitrem postopku. Tam, kjer vlada reče, da bo šlo to po hitrem postopku, postopka se je še začel ni. Še začelo se ni, ne morejo do gradbenih dovoljenj, ne morejo do nadomestnih lokacij, prostorski akti niso urejeni. Ni hiš, ki jih je predsednik Vlade obljubil, montažnih, da bo šlo ne vem 100 na mesec, nič ni, nič ni,

Hvala lepa. No, razprava s katero je največja opozicijska stranka naslovila in še enkrat naslovila Državni zbor z neko pobudo, s katero se seveda ne strinja niti Zakonodajno-pravna služba niti ustavna stroka, kaj šele druga zakonodaja, je pokazala točno tisto kar je pred menoj dejal predhodnik, da je ta Vlada in ta koalicija podedovala razsute vse javne sisteme, zdravstvenega, plačnega in pokojninskega, da vam ga pač ni uspelo urediti, mi pa se trudimo, da bi to uredili,

da nam je pri evropskih temah pomembno, kako živijo ljudje, kako živijo tisti, ki so najšibkejši. Od pomembnih družbenih tem želimo doreči rešitve za javno zdravje, trdno gospodarstvo,

Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Ali želi besedo predstavnik Vlade? (Ne.) Torej dajem besedo še predstavnici predlagatelja, kolegici Jelki Godec. Izvolite. Ja, kolega Sajovic, kot po navadi z, saj ne vem kaj naj rečem, ne, z besedami, ki so, v bistvu jih v minuti in pol ne moreš toliko neumnosti izreči, no, ampak nekaj pa je jasno iz te minute in pol. Nalogo, ki so jo dobili v Svobodi je, da delajo propagando za evropske volitve. To je jasno iz vseh govorov, ker kolega Sajovic vedno zaključi, da so pred nami evropske volitve in zanima jih(?), kako živijo najšibkejši, podjetja z visoko dodano vrednostjo. Če vas res tako zanima, kako živijo podjetja z visoko dodano vrednostjo, boste verjetno imeli odgovor tudi na pismo so ga, na pismo, ki so ga naslovili Vladi Republike Slovenije, in sicer doktorju Robertu Golobu, ker v zaključni, da ne bom brala vsega, je 16 podpisnikov, pa da ne bom vse zaključujejo takole: "…Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, navedeni primeri…" - ki so seveda navedeni tu spredaj - "…več kot očitno kažejo, da v vaši Vladi ni pravega razumevanja za gospodarstvo, zdi pa se, da tudi nepripravljenosti narediti korak v smeri njegove razbremenitve in s tem večje konkurenčnosti. Trenutno je videti, da Vlada zgolj išče nove vire za dodatno obremenitev gospodarstva in za dvig javne porabe. Takšno držo obžalujemo, saj smo verjeli, kot ste sami dejali, da so nastale skupine da so nastale skupine v uvod v ponovno vzpostavitev tripartitnega socialnega dialoga, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh partnerjev in prinaša najboljše rešitve za celotno družbo." In tako naprej. Torej kolega Sajovic, toliko o tem, kako je tej Vladi za podjetja z visoko dodano vrednostjo. Kako je s tistimi, ki živijo najš…, torej z najšibkejšimi, da vas to najbolj seveda zanima. Glejte, gre za evropske volitve, ne državnozborske še, verjetno bodo po evropskih volitvah, ampak, še prej, povedala vam je kolegica Furmanova glede pokojnin, konec koncev je tudi gospod Jakopovič govoril o parcialnih rešitvah, ki so bile v času prejšnjih vlad in pa tudi zdaj vaših vlad in da se ne da vse zadeve reševati, se zavzemate za tiste najšibkejše. Govorili ste prej o čistejšem zraku v Anhovu, ampak to niste vi naslovili, to so naslovili v NVO-jih in, če je to, da so naslovili v NVO-jih, da je to s strani Vlade prišlo, potem je / nerazumljivo/ NVO-jih, Tudi o tem, kako naj zaključi življenje človek, ki trpi oziroma kako v tistih zadnjih trenutkih naj sam o sebi odloča, niste naslovili vi, ampak je naslovila, so naslovili NVO. Tudi, bom rekla, še kakšne druge zadeve niste naslovili vi, ampak je prišel zakon s strani NVO, recimo tudi tisto ukinjanje oziroma bom rekla anulacija določenih sklepov oziroma zakonov prejšnje Vlade, niste naslovili vi, ampak NVO. Ko sem vprašala Ministrstvo za zdravje, kakšno je sodelovanje z NVO-jem, glasom ljudstva, super, fajn, dobimo se vsake toliko časa, če povzamem. Torej, vprašanje je, ali vladate vi koalicija ali vladajo NVO-ji iz ulice,

ne vem, ali se kateremu v petek že mudi na tamle slovensko obalo, ki sicer, potem ugotovimo, da ni slovenska obala, ampak je hrvaška. Ne vem, mislim, to je zelo zanimivo. Seveda imaš, če imaš prioritete nekje drugje, ne vodenje države je pač enostavno. Mislim, je pa, bom rekla, argumentirano, da mi ljudi vprašamo, ali si še želijo takšno vlado, ki ji vladajo NVO-ji ali pa kakšne druge neformalne skupine oziroma osebe, ki nimajo nobenih kompetenc oziroma tudi ne, bom rekla, znanja ali kakorkoli, za te zadeve? Zdaj, še enkrat, kako vam je za ljudi? Je najbolj prikazano to vaše izvajanje oziroma neizvajanje popoplavne obnove, kjer ljudje povedo, da enostavno ni tistega, kar ste obljubili. S solzami v očeh vam to govorijo, da ni tistih sto hiš montažnih v mesecu dni. Jaz žal, boste rekli, ja, že spet to poslušamo. Ja, ampak to je predsednik Vlade rekel, ni problema, takoj bo rešeno, sto hiš bomo imeli in bo, bodo ljudje na suhem. Tega ni. Ne govoriti, sto cest smo obnovili, pa sto podpornih zidov smo naredili, ljudje rabijo svoja stanovanja in po teh, tem času skoraj že leto dni bo, še vedno ne vedo kam in tudi mladi pravijo, nimam kam in grem pod most. Ampak kolega Sajovic je danes rekel, da so naslovili in rešujejo in so rešili problematiko mladih in potem nadaljuje: Govorili smo o maturi. In tistih par členov spremembe o maturi je rešila problematiko mladih? Mladinska organizacija Slovenije pa pravi, nimam kam, nimam stanovanja. Ta Vlada je dejala, da bomo na prvem mestu, da kot prioriteta reševanja 2024-2025, pa nimam kam. Kolega Sajovic, kam naj gredo? In ni 30 tisoč stanovanj jih in ni niti 2 tisoč, ni niti 3 tisoč. Ampak to je problem prejšnjih vlad, ta vlada pač zdaj rešuje in po besedah predsednika vlade je šele začetek, kajti zdaj bodo pa začeli s hudimi reformami in za to rabijo še en mandat.

Pravite, da vas posiljujemo z referendumom o vprašanju: ali naj Vlada predčasno zapusti. Vi posiljujete s tremi referendumi, ki nimajo nobene veze z Evropskimi volitvami, posiljujete v smislu datuma, v smislu datuma. Trije Trije referendumi na temo, ali ste za to, da se zakonsko uredi prostovoljno končanje življenja o tem ali se naj konoplja uporablja medicinske in osebne namene oziroma je dovoljena pridelava in predelava v medicinske in osebne namene in pa z vprašanjem glede preferenčnega glasu. Vsi trije referendumi so vprašljivi glede vprašanja tako ali tako. Potem ustavno vprašljivi glede dovoljenosti takšnega vprašanja, kajti vprašanje o tem, ali si želite, da se zakonsko uredi prostovoljno končanje življenja je vprašljivo s strani Ustave, kjer točno v 17. členu piše, da je človekovo življenje nedotakljivo. In vi ne morete z zakonom reči, če piše v Ustavi, da je življenje nedotakljivo, potem z zakonom ne morete določiti, da se pa ta nedotakljivost lahko zruši. Vprašanje, kar se tiče konoplje iz enega vprašanja za medicinske namene, ki verjetno nihče ne nasprotuje, ste naredili dve vsebinsko popolnoma različni vprašanji na procesno vprašljivi izvedbi in sedaj sprašujete. Imate dve vprašanji, pomeni dve glasovnici: dve glasovnici na enem, ali ste za to, da je pridelava, predelava za medicinske namene in drugi v osebne namene in pravite, da ne gre za legalizacijo. Seveda gre, ampak vaši kolegi so povedali, kaj?

ki ureja in mislim, da je naslov Zakon o predelavi in pridelavi konoplje v medicinske namene z datumom 17. junij. Imate zakon pripravljen in lažete in zavajate ljudi, da nimate zakona, da gre samo za posvetovalni referendum, da ne veste kaj boste naredili. 17. junij je datum. Veste kaj to pomeni, 17. junij? 9. junija bo referendum, čez 7 dni, 16. junija bodo znani rezultati, 17. junija boste vložili zakon ne glede na to kaj bo odločitev ljudstva, ne glede na to, kaj bo odločitev ljudstva. Torej, če se odločijo, da so proti medicinski uporabi, boste vložili, če bodo rekli za, boste imeli pa podlago. Zdaj še samo, da dobimo Zakon o legalizaciji konoplje v osebne namene, samo to še, da dobimo. Torej malo vam je mar za mnenje ljudi, malo vam je mar. Če koalicijski poslanci tega ne veste, vprašajte malo okoli, zakon je pripravljen, datum 17. junij, 17. Junij je datum zakona z rumeno poboldan, ker tisto, kar je v gradivih vlade rumeno poboldano pomeni, da je še sicer vprašljivo in se lahko datum spremeni, gospod Sajovic ne se smejati, smejali se bomo 9. junija. Zakaj je to posiljevanje z referendumi? Zato, ker če vam je res za to, da se ljudstvo odloči in jaz bi se strinjala, dajmo ta vprašanja na referendum, okej, je družbeno zelo moralno in tako naprej, tudi pravniško, medicinsko recimo glede prostovoljnega končanja življenja, težko vprašanje, tudi glede konoplje je težko vprašanje v medicinske namene, jaz mislim, da ne verjamem, da ima kdo problem s tem, mislim, večina bi to odobrila, ampak v osebne namene je pa že vprašljivo in vi to dobro veste, vi to dobro veste, da je zadeva vprašljiva in zato ste tako naredili. In zdaj boste to spravili v roku meseca dni, torej, odlok bo danes sprejet, jutri verjetno ali pa v ponedeljek objavljen v Uradnem listu, maj je itak zadnji datum in potem boste 30 dni peljali kampanjo za tri referendume, na katerih popolnoma zavajate ljudi in ni problem to, kar nas sprašujete, ali se vi bojite tega mnenja ljudi. Ne, ne, vi se ga bojite, vi se bojite evropskih volitev, vi se bojite tega, da bi vaši slabi kandidati bili razkrinkani na evropskih temah. Tega se vi bojite. In če to res drži kar beremo danes in poslušamo glede liste in kako delate z ljudmi v tej vaši netradicionalni stranki ali kako je že bilo, neaetablirani stranki, potem je to sramotno, res je sramotno. če vam je mar za mnenje ljudi na referendumih, če ta Vlada želi mnenje na referendumu, potem se tudi tega referenduma o Vladi ne bi bala. Z mojo voljo je lahko to novembra, pa saj bo prej že kakšna stvar, ampak če se ne bojite mnenja ljudi, potem dajte to na november, potem to prestavimo na november. Ampak ne, jasno je v vseh izvajanjih, torej, vodje največje koalicijske stranke, da gre za evropske volitve, jasno priznajo. Okej, vsaj priznate. Zdaj po dveh dneh te razprave končno vendarle priznate za kaj se gre, končno. Ampak s takšnimi izvajanji ne boste spravili v bistvu ljudi tako daleč, da vam bodo te ankete padle še nižje. Kajti danes smo slišali res, bom rekla eno stvar, ki enostavno mi ne gre iz glave in jo moram ponoviti, da opozicija ima nove izume, ko govori o ukradenih otrocih iz leta 1965 in vemo kakšna bo končna rešitev. Rešitelji bodo štirje osamosvojitelji. Jaz kolega Savič, tega stavka jaz ne morem tega pozabiti, danes res ne, ker je to na tako primitiven način, ne žaljenje opozicije, ne, ne, ampak žaljenje tistih mater in tistih otrok in staršev ali kakorkoli, ne cmokat v koaliciji, ne cmokat. Res, to so osebna vprašanja in da nekdo reče, da je to nov izum opozicije in da bodo štirje osamosvojitelji rešitelji. In vemo, da bo ne vem, tovariške že potem kriv za to. Pa saj to ni res. No, res. In zdaj se še smejite in zdaj vam je še to smešno in zato ta Vlada, zato ta koalicija zaradi takšnih izjav, zaradi takšne miselnosti, ki je samo v smislu oziroma izjave in vse kaže samo na to, da se obdržite na oblasti, samo to je vodilo. Samo to je vodilo, da s takšnimi izjavami v bistvu jaz ne vem, kako lahko sploh to govorite. Poleg tega hvaljenje, da ste rešili vdovske pokojnine, da ste rešili, da ste z dolgotrajno oskrbo zadeve rešili, še enkrat, kolega Mesec je baje februarja na neki javni seji dejal, da je zdaj glede oskrbovancev oziroma teh zadev rešeno, ker njihov, neka žlahtali, kakorkoli je že februarja dobila izplačane. Jaz ne vem zakaj danes dobivamo SMS, hvala tej Vladi, ker je rešila vdovsko pokojnino, vendar mene pa vendarle zanima kdaj bom dobila izplačano. V januarju je bilo vse rešeno, vse vloženo, sredi januarja vse izračunano, še vedno ni izplačila in zdaj gospod Sajovic se spet smeji.

Aha, hvala, v redu, nisem vedela, da ste Zinka. Aja, vmes se je že spol spremenilo, no saj tudi s tem posiljujete našo državo oziroma državljane, ampak saj pravim, norčevanje nič vam ne pomaga, ampak saj, glejte, mi lahko na tem mestu govorimo marsikaj, marsikaj vsekakor ja, volitve definitivno bodo pokazale, naslednje volitve ali so to predčasne ali pa redne volitve, Jaz mislim, da tudi evropske volitve bodo kljub temu, da posiljujete z referendumi, pokazale svoje. Jaz vam želim vse dobro. Čim več nastopov gospoda Sajovica, čim več neumnih izjav, premierja Goloba in potem je uspeh definitivno zagotovljen, zagotovljen, seveda govorim o svobodi. In res, jaz pozivam v bistvu vse medije, da jim daste čim več prostora, čim več, ker s takšnimi izjavami boste res evropske volitve naredili zelo zanimive, tudi s temi referendumi, ampak jaz mislim, da bodo izidi jasni. upam pa no, da na teh evropskih volitvah ne bo zmagala levica oziroma levosredinski pol, ker potem bog pomagaj Evropi in tudi Sloveniji, ker degradacija danes v Sloveniji, tudi stroke, je neizmerna. Zdravniki so degradirani že iz časa covida, kjer so bolj verjeli influencerjem, zdaj tudi predsednik vlade degradira s tem za covid, je rekel, pojdite na morje, pa na sonce, za zdravljenje astme je povedal, da moraš postati vegan oziroma ne ješ mesa, pa ti je boljše, torej takšna degradacija se dogaja na tem področju. Kar se tiče degradacije pravosodja, je včasih bilo nam očitano, da delamo degradacijo, poglejte si izjave danes oziroma podučevanje sodnikov Ustavnega sodišča in tako naprej. Torej, dobro bi bilo, da je, da bi bil ta referendum, ki bi bil, v bistvu neke vrste volitev, ali ste za to, da Vlada konča mandat zaradi vseh njenih napak oziroma neizpolnjenih zavez, obljub, in pa ne samo danih obljub v kamero, ampak tudi podpisanih zavez. Hvala lepa. Spoštovana kolegica, jaz nisem želela posegati v besedo, ampak vmes ste precej govorila tudi o treh referendumih o katerih je tekla razprava včeraj, ni bila to konkretna točka dnevnega reda. Zelo ste fokusirani na kolega Sajovica, ne vem zakaj sicer precej tudi žaljivi v tem tonu pa morda samo opomnik, da beseda posiljevanje izjemno huda, predvsem v kontekstu tega, da tisti, ki doživi posilstvo, si najbrž ne želi

če ste zdaj na koncu po izvajanju kolegice Godčeve intervenirali, poglejte, v času njene razprave je bilo cmokanje, je bilo posmehovanje v dvorani. Jaz ne vem, če je to primerno, takšno ravnanje v dvorani v času, ko nekdo govori. Jaz vem, da je lahko smeh predmet veselja - lahko je hude zadrege, pustimo to -, ampak je neprimerno. In res je, kolegica Godčeva je marsikaj povedala tudi o referendumu, ampak kdo nas pošilja na referendum? Ja, ta Vlada, tako da tudi v teh referendumih mora danes teči razprava. Kar pa se tiče posiljevanja, tudi vaša stranka je povedala, da se posiljuje neke datume zdaj, ki so neprimerni. In jaz se odzivam samo na to, da kadar pač intervenirate, da intervenirate pri vseh, in to je moj postopkovni predlog. In je,

spoštujemo drug drugega, da pustimo drug drugemu povedati, argumentirati vsak svojo točko. Če je moja stranka to besedo uporabila, pač opozarjam tudi svojo stranko, da ta beseda v tem kontekstu ni primerna. Nisem je sicer vsaj ne v času mojega vodenja, ampak se mi zdi zelo pomembno vedeti, kakšno sporočilo prenašamo pri tem. Torej bi zaključili. Vsi, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Mislim, da interes za razpravo je, sem ga kar predvidela, tako da bom odprla prijave. Seveda, če želite razpravljati tudi predstavnica predlagatelja Jelka God... / oglašanje

Sicer točke pri preferenčnem sama nisem vodila, ampak amandma je bil vložen in v tem kontekstu potem ni bilo dovoljeno. V predhodnih točkah je bila pa na primer tudi delitev časa, ko ni bilo amandmaja vloženega pri določenih. Tako da delitev časa je dejstvo. Če dovolite, bi odprla prijave. Je razjasnjeno? Torej prosim za prijave.

Hvala lepa, predsedujoča, za razpravo. Vse, kar je bilo danes povedano, predvsem s strani največje koalicijske stranke, ki v teh dneh večinoma res ostaja sama osamljena, je dokaz, kako pomemben bi bil ta referendum. Zopet eno samo mešanje megle, rezultatov pa nobenih. Jaz se bom še enkrat ustavila pri pomembnem dejstvu. Ljudi imamo danes na ulici tudi zato, ker se jim vsiljuje, vsiljuje se migrantske centre. Za njih boste gradili migrantske centre, nimate pa nobenega rezultata 30 tisoč stanovanj za državljanke in državljane. Mladi hodijo pod mostove, ker ne vedo kam bi šli. Najemnine, ki so bile do nekdaj še morda znosne, danes niso več, ker je takšna inflacija in posledično tudi dvig najemnin.

In ko hočemo neko konstruktivno, tudi debato o tem, kaj obljubljate volivcem na referendumu / znak za konec razprave/ in pripeljete preferenčni glas, začnete in govorite o tem, da vam je za to, da se sistem reši, potem pa obračunavate s posameznikom in se celo mene lotite, ob tem, da imate predsednika Vlade, ki je iz Nove Gorice, kandidiral je pa v Ljubljani. Ampak glejte, to je vaš modus operandi, ko nimate vsebine, poskušate diskreditirati, tudi danes ste to poskušali, ampak eno je dejstvo; na ta referendum ne upate. Državljank in državljanov ne upate vprašati, kaj si mislijo o svojem, vašem delu in verjamem, da bodo evropske volitve odgovor tudi na to. Hvala. Besedo ima kolega Tomaž Lisec. Jaz bi res prosila samo morda malo tišje razprave v dvorani, ker se precej sliši, ko razpravljajo razpravljavci, in je težko se potem koncentrirati. Hvala. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Začel bom tu, kjer je kolegica Anja končala. Seveda ta koalicija ne želi vprašati ljudi o najbolj pomembnem vprašanju; ali zaupajo oblasti, ki jih trenutno vodi po različnih poteh? Zdaj, ko govorimo o zaupanju v Vlado, je že zelo pomenljiv molk te Vlade danes - 30 minut, izkoriščenih 0 To veliko verjetno pove ljudem, kaj si Vlada misli, ne samo o parlamentu predvsem pa o državljanih in državljankah. Nenazadnje, bi imeli kar nekaj problemov, ki bi jih lahko izpostavili pred temi referendumskimi vprašanji, na primer, sam bi opozoril na Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki pada iz afere v afero. Opozoril bi na nonšalantno delovanje ministrice za kmetijstvo, ki reče, ja, če bi še enkrat naredila protiustaven zakon, bi ga pa še enkrat naredila. V normalni demokraciji bi takšni ministri odleteli. Nenazadnje bi težko govorili o delovanju Vlade, ker se prvič v tem mandatu dogaja, da nimamo niti poslanci, kaj šele celotna slovenska javnost pred sabo normativnega programa dela Vlade. Skratka, Vlada dela od danes do jutri, eni celo pravijo, da laže od danes do jutri. / znak za konec razprave/ Ruši ukrepe prejšnjih vlad, ki so bili dobri, ne ukvarja se z reformami, ki jih je velikopotezno načrtovala, ne ukvarja se niti s stavkami, ki se godijo marsikje na terenu, celo več, slišim, da marsikatera, marsikateri se iti v stavko, ker so njihovi na oblasti, pa je veliko več problemov ta Vlada ustvarila, kot jih je rešila. Skratka, referendum / znak

Hvala za besedo, predsedujoča. Delovanje te Vlade lahko opišemo s problemi in pa obljubami. V matematiki imamo, če imamo težavo, imamo več enačb, več neznank, uvedemo novo neznanko, da bi s tem ta, bi rekel, kompleten / Pri tej Vladi je pa značilno, če ima več problemov, uvede nov problem, ki pa ni uveden zato, da bi ostale probleme rešil, ampak da pozornost iz prejšnjih problemov preusmeri na nov problem, ki pa ni problem, ampak je samo zavajanje javnosti na neko zadevo, ki ni problem, ampak tisto, kar je problem zadaj, se pa skrije. In kar se tiče obljub, si poznamo eno, bi rekel, kraj Letuš, ki so ga prizadele poplave lansko leto in ta kraj je obiskal tudi sam predsednik Vlade, gospod Robert Golob. Tam so bili domačini navzoči in on jim je nekaj obljubil, je rekel, vaša škoda, ki ste jo utrpeli, je nekje tu v tej višini, mi, naša Vlada bomo pa to škodo vam povrnili v tej višini.

Nezaupanje vladi z moje strani gre iz smeri, da obstajajo ta moment trije veliki riziki, tri velika tveganja za nacionalno varnost v tej državi zaradi tega, ker dejansko Vlada ni odgovorna. In sicer imamo 70 policije, policijskih vrst, vedno več nasilja po mestih in tudi vedno več primerov, ko policija sama prizna, da ni mogla odreagirati zaradi tega, ker se močno ukvarja z ilegalnimi migranti. policistov, pravosodnih policistov. Med tem nismo naredili nič. Zapori so polni in tudi ti policisti so vedno v večji nevarnosti, v nevarnosti so pa tuji zaporniki. Potem pa imamo še nepopolnjenost, v Slovenski vojski, in sicer zadnje poročilo o pripravljenosti slovenskih obrambnih sil za minulo leto je razkrilo pomanjkljivosti na področjih zmogljivosti, sposobnosti za delovanje in vzdržljivosti v primeru vojne. Slovenska vojska ostaja kadrovsko podhranjena, pri čemer pa smo slišali, da je pogovor o obveznem naborništvu na tej točki še odveč. Torej nič ne naredimo za to, da bi popolnili, govorimo, bomo, naredili smo, ne vem, tri strategije, obrambno strategijo, vojaško strategijo, strategijo nacionalne varnosti, začelo bo to vse delovati v prihodnjih letih, poslušamo, dve leti. Dve leti, jaz mislim, je bilo dovolj neučinkovitosti, zaradi tega naj se tudi vpraša ljudi, ali so za to, da Vlada ostane ali gre. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Nisem vedela, da sem že, torej, kaj naj rečem, kaj poslušamo ves ta čas. Skratka, en izjemen strah pred temi referendumi, neverjetna aktivacija SDS proti temu, da bi ljudje lahko pač demokratično izražali svojo voljo. Torej, o čem vse poslušamo tudi v tem referendumu, ki pa ga sami predlagajo in je nedovoljen. Takšen referendum je nedovoljen, ne spada v pristojnost Državnega zbora. To vam je lepo zapisala Zakonodajno-pravna služba, ki pravite kako jo spoštujete. Vi govorite v tem predlogu za povrnitev zaupanja v politiko, vi govorite o integriteti, vi govorite o korupciji, vi nimate moralne pravice, da to govorite. Brutalen je spisek vaših koruptivnih afer. Vi govorite o sodni stavbi pa kdo je? Vaši bivši člani so bili tako SDS cenilka, da ne govorim, da ne naštevam dalje, trije, trije vidni člani v tej aferi, kaj imamo mi s tem? Kaj ima s tem svoboda. To je vaša težava. Nadalje, Star Solar omenjate že zdavnaj, sem vam rekla, prijavite policiji kaj je rekel. Žan Mahnič mi je odgovoril, ja, ne, ker policija pa se boji, pa ne bi uvedla postopka. Pa kdo mislite, da naseda, da so državljanke in državljani neumni? Če bi imeli karkoli v roki, bi že zdavnaj prijavili Star Solar policiji, prijavili bi Gen I, vendar potem ne bi mogli tukaj nakladati in zavajati lastne volivce, ne, ker drug vam tako ali tako ne verjame o tem, da karkoli pač je. Vaš predsednik je z gospodom Berišajem iz Kosova, ne. Tudi častni član je tam Janez Janša, prijatelj in ne gospod Berišaj, je že povedal, da našega predsednika ne pelja... Vse to so vaše zadeve pač, na evropskem nivoju se 80 zakonov sprejema in pač skrajna desnica si želi prevzeti očitno oblast, zato je res toliko pomembno, da se ljudje udeležijo z moje strani, toliko, hvala.

skorajda sprejela pa eno sporno uredbo, torej o zvočnih napravah, kjer bi pa skorajda, torej onemogočila izvedbo gasilskih veselic, kjer pa so ključnega pomena za financiranje prostovoljnih gasilskih društev, s katerimi potem kupujejo opremo in lahko delujejo.

Hvala za besedo. Nekaj zelo konkretnih primerov, zakaj bom podprla ta referendum in kaj ta Vlada dela narobe. Ne bom govorila o naših in vaših.

Vendar ta vlada, ne tista prejšnja jo ignorira. Ignorira 11 županov Dolenjske, ko pridejo s podpisi in s konkretnimi predlogi kako rešiti romsko problematiko. Ne, ona reče, da bo prišla do konca lanskega leta s svojimi predlogi. Predlogov nikjer. Ljudje so razočarani. Kaj naj jim rečem kot poslanka, ki prihajam iz Novega mesta? Zakaj jim ne prisluhnemo? Zakaj ne prisluhnemo, ker jih je strah ponoči se sprehajati ob Krki. Kaj naj odgovorim, spoštovane kolegice in kolegi iz koalicije? In še na nekaj moram opozoriti, se spomnite kako so, zaradi Zakona o zaščiti živali bile nepravdno odvzete živali, cela čreda enemu od kmetov. Živali so vrnili nazaj v slabšem stanju, kot so bile. Nikomur se ni zgodilo nič, razen da je inšpektorica dobila boljšo službo. Nihče ni čutil potrebe, da bi rekel, da, zgrešili smo, ker nismo upoštevali stroke in bi se kmetu vsaj opravičili. Od tega nič, torej, dva konkretna predloga zakaj ta Vlada dela slabo in pravim, da je požrla vse obljube, s katerimi je prišla na oblast pred dvema letoma. Hvala lepa.

Tako kot je bilo jalovo vaše vladanje, spoštovani zbrani na desni tribuni. Ker, če bi vi dobro vladali, bi bile vse naše nujno potrebne reforme povsem odveč. Vaša odgovornost, da delate za boljše življenje državljank in državljanov, je mrtva črka na papirju. Sedanja vlada je začela stopati na prste mnogih interesov, lobijev. Vi ste si zelo prizadevali za diskreditacije in to zelo arogantno počnete tudi sedaj s kričanjem, z negativno energijo, s pljuvanjem na vse strani. Vendar, spoštovani, vaša brutalnost, vaše kričanje nas ne bo vrglo iz tira. Jemljemo vas kot slabo vreme, kot bi dejal doktor Drnovšek. Mi gremo naprej. Svojo energijo usmerjamo v boljše življenje naših državljank in državljanov, Ohranjamo svoj mir, svojo zbranost, ki je nujno potrebna za zdravo delovanje sodobne družbe. Ne pustimo se ujeziti, užaliti, užalostiti ali prestrašiti. Vaš krč revanšizma nas ne duši. V dveh letih ste na desni pokazali kako deluje vlada v primežu maščevalnosti, trdovratnega besa. Še pred 24. aprilom 22 smo videli opustošenje, ki ste ga pustili škrtajoč z zobmi za seboj. Ljudi smo rešili pred desnim revanšizmom, političnim enoumjem, pretežni del Slovenk in Slovencev noče trde revaše, ki prinaša zgolj besno enoumje in odvrača od konkretnih problemov.

Že pravni strokovnjaki so povedali, da je ta vaš predlog posvetovalnega referenduma v neskladju z zakonom in upam, da se tega zavedate, zato tudi tukaj ne govorimo, ker je praktično to zloraba DZ, to kar se danes dogaja. Ker spet vaša znana metoda, želja po medijski pozornosti, potem mobilizaciji teh vaših volivcev in pa dajanje v nič jasno dosežku Vlade in to seveda z lažmi. čestital bi posebej še poslanki Godec, danes je bil pa veličasten nastop, v bistvu kot neka ta tragedija, ki jo je spisal angleški dramatik William Shakespeare, bi bil danes na vas ponosen, s to tragedijo Hamlet, igrali bi pa lahko tega Klavdija noter, to je Hamletov stric, sicer ni bil pozitiven lik, tako da tu ste se odlično odrezali. Tako da lahko rečem, da ne obstaja tako velik žakelj, v katerega bi lahko shranili vse laži pa zavajanja in manipulacije, ki so se zgodile

In ti novi obrazi, ki so vam skozi problem jasno zakaj so problem. Novi obrazi so problem zato, ker smo se dotaknili določenih lobijev. Ljudje lahko to spremljajo tudi zdaj po medijih in čedalje bolj aktivno na različnih družbenih področjih, ki so vsi povezani s temi strankami opozicije bolj kot ne tudi z vašo stranko, te stvari rešujemo in prav je povedal predsednik Vlade, ki je ocenil, da bomo rabili dva mandata, da bomo te anomalije očistili, ki so se zgodile v teh zadnjih 30 letih. In zdaj bi samo še povedal, nek pregovor, ko vam gredo tudi ti državljani iz bivše Jugoslavije toliko na živce, pa bom v njihovem jeziku povedal: "Ko je vas upoznao ni pakako mu neče težko pasti". Bom pa zdaj prevedel. "Kdor je vas spoznal, mu tudi v peklu ne bo težko." In za na konec lahko samo še rečem, štiri stvari, ki so potrebne v tem življenju za normalno življenje vseh državljank in državljanov je sonce, voda, zrak in svoboda. Hvala. SŰČ (PS Svoboda):** Hvala lepa za besedo predsedujoča. Spoštovane poslanke, poslanci! Zanimivo se mi zdi koliko se ukvarjate v opoziciji z novimi obrazi. Ali se vam ne zdi zanimivo, da na podlagi vseh vaših vizij, strategij, kakovosti državljani očitno ne prepoznavajo tega in se zatekajo k novim obrazom? To ni naš problem, to je vaš problem in vi ga naslavljate. Sam imam veliko raje kot prerekanja o tem, kdo ima malo bolj pa malo manj prav, raje dejstva. Sam, kot je kolegica Vida Čadonič Špelič povedala, prihajam iz ene občine, sam prihajam iz občine Lendava, in 14. aprila 2022 je bilo na spletni strani Vlade objavljeno veličastno poročilo o sofinanciranju projektov v občini Lendava. 25 milijonov evrov, med njimi tudi odličen projekt Zipline Lendava. Vas povabim kdaj v Lendavo, da vprašate ljudi, kaj si mislijo o tem projektu? Glejte, jaz sem poslanec približno šest mesecev, v teh dveh letih je Vlada zagotovila 50+ milijonov za sofinanciranje naložbe Sandoja v Lendavi, ki bo zagotovila 300 delovnih mest, ne samo v naši občini, v celotni regiji. Zagotovili smo sredstva za obnovo ceste Lendava Pince. Zagotavlja se sredstva za še eno 12-milijonsko investicijo. Veste kaj velja? Dejanja, ne besede. In še nekaj vam bom prebral. Ravno včeraj sem prejel ljubezensko pismo s strani svoje občine za poslansko vprašanje, kjer se odzivajo na naslednji način. Bom citiral, pa ne rad bi. "Pričakovali bi, da kot poslanec vladajoče stranke predloga predlaga nove razvojne projekte, za katere kot vladajoči poslanec tudi zagotovi vir financiranja." A to je način na katerega ste vi delovali? A to je način na katerega ste vi delovali? Torej mene lastna občina napeljuje na koruptivno ravnanje. Toliko o tem in jaz se zahvaljujem tej Vladi za vse kar je naredila za naše okolje. Hvala lepa.

saj ta vlada med drugim popravlja sisteme v državi, ki ste jih predlagatelji pomagali skoraj 30 let sesuvati, pokojninski, plačni, protipoplavni, medijski in še bi lahko našteval, žal za to nimam časa, bi verjetno rabili eno posebno sejo za to. Predlagateljica kolegica Godec, ki je grobo napadala vodjo največje opozicijske stranke glede načina in vsebine njegove razprave in jo je ocenjevala kot popolnoma žaljivo in neustrezno, je kolegica, ki je včeraj podala izjavo kot repliko na mojo razpravo, citiram iz magnetograma: "Ampak, še enkrat vam povem, stopite na stol in z vrvjo in rečete kolegici, naj spodnese. To je evtanazija."

In potem mislijo, da so suvereni in da oni znajo vse ter da jim bo ljudstvo kar verjelo. Polna usta samohvale, zraven pa en kup podtikanja. Tukaj ni nobene konstruktivnosti. Zakaj sedijo na primer včeraj v dvorani in izvlečejo ven glasovalne kartice, kot da potem koalicija ni sklepčna? Ja kaj, a vi pa niste tukaj zato, da smo vsi skupaj sklepčni. To je zame nagajanje, kot da je to samo ena naša dolžnost. No, naša Vlada je poštena in uprta k reševanju problematik, zato jo podpiramo in verjamemo, da bodo rezultati samo še boljši za državljane, kar je pa edino pomembno. Posvetovalni referendum na to temo je brezpredmeten, saj se stranka SDS ne more ravno pohvaliti z ne vem kakšnimi uspehi v zadnjem nazadnje, ko je bila na oblasti. Poglejte si raje še enkrat delovanje te Vlade, ki ga je v začetku predstavil kolega Sajovic. Ljudstvo vam je pred dvema letoma zelo jasno pokazalo, da vas noče več imeti na oblasti.

Predsedujoča, hvala za besedo. Pred kratkim je predsednik Vlade izjavil, da je potrebno ilegalne migracije nekako izenačiti z legalnimi.

izničil predsednik vlade tudi njihovo delo. V zadnjem času je pač ta skupina teh služb nekako prijela 14 tihotapcev ilegalnih migrantov, ki so tihotapili te migrante in so pri tem poslu zaslužili približno 3 milijone evrov. To pomeni po nekih, po nekih raziskavah naj bi pretihotapili 600 ljudi, to pomeni, da so si tihotapci, ker jih je bilo baje 14, med sabo razdelili 214 tisoč evrov, to pomeni, da je moral vsak ilegalni migrant pač prispevati po 5 tisoč evrov, to pomeni tudi za otroka v tej skupini. Glejte, če govorimo o legalizaciji ilegalnih migrantov, potem to pomeni, dejansko, da bomo še gradili tako azilne domove in pa registracijske domove, ne vemo pa od kje toliko denarja, da se lahko financira tudi to tihotapstvo in pa kje je potem od tega zasluženega denarja tudi odveden davek. Hvala.

Namreč danes imate super piar akcijo pred volitvami. Dobro veste, ne da na referendume ne hodimo, da bi odločali ali naj Vlada se stopi ali ne in se odstrani. To se pač ne dogaja, to se ni dogajalo nikoli, niti vam, ko ste imeli na anketah 70 in več procentov državljank in državljanov nezadovoljnih z vami, imeli ste manjšinsko Vlado, to pa se niste spravili z oblasti. Tako da, jaz vam res, res čestitam, super ste danes zapeljali vse vaše teme, ste noter vtkali spet ste vse tri, vse referendume od gandže do prostovoljnega končanja življenja, migracije itak, ampak jaz res ne razumem, azilnih domov ne bi imeli, to da se vozi, da se regulira migracija na način, da se potem pripelje v Ljubljano, te tudi ne, ker to je taksi služba, jaz ne vem kaj bi vi sploh radi.

Poleg tega ste še žrtve političnega rasizma, ki jih je kolega, ne vem, mislim, da je bil Tanko ali kdo, ki ste se, primerjate se kar s trpečimi Judi v nacistični Nemčiji. Pa to je, mislim ono fenomenalno. Veste pa, da poslovniško vaša današnja točka sploh ne zdrži, ker to kar vi delate, je interpelacija Vladi; Vladi niste dali roka, da v 30 dneh odgovori na vaše obtožbe. Torej kaj se greste? 250. člen Poslovnika je gladko kršen, vse je kršeno, veste, kakšne so procedure, interpelacija, nezaupnica v parlamentu; tako se Vlada odstrani. To, kar vi počnete, je

večno razočaran in pa zagrejen, zagrenjen. Veliko je stvari, ki ji je ostalo neodgovorjenih. Pojdimo h komisiji, tako imenovani ukradeni otroci; tipična predreferendumska, predvolilna zgodba, kjer se bo morebitno tragedijo skušalo uporabiti za politično promocijo. Svoboda gleda naprej, nazadnjaki napraj, nazaj v leto 1965 do 1990. Kaj lahko ugotovi preiskovalna komisija Državnega zbora? Lahko ugotovi samo politično odgovornost nosilcev, takratnih nosilcev javnih funkcij. Definitivno odgovornost ugotavljajo preiskovalni organi, kriminalisti in tako naprej. V Sloveniji je bilo teh domnevnih primerov 59, 45 je bilo že raziskanih in samo v enem primeru se je vzpostavil morebiten dvom - upam, da se razišče in dobro konča. Ugotovitev, ki je zelo razburila moje kolegice in kolegi na desni - kaj bomo dosegli s to komisijo? To je pa ugotovitev enega od opozicijskih poslancev na malici par dni nazaj. Rekel je: "Ugotovili bomo, da je za vse kriv nazaj tovariš Milan Kučan". Ko so se pa pojavili osamosvojitelji in 90. leta, se je pa ta zgodba končala. Skušal bom to trditev, iz kje je prišla, tudi ustrezno predstaviti. Hvala. Kot zadnja ima besedo kolegica Jelka Godec. Pa preden začnete samo še še enkrat poslovniško obrazložitev iz začetka; nedvomno v tistem primeru so bili vloženi amandmaji, zato se je preostanek časa po splošni razpravi temu namenil, danes pa seveda je za delitev časa, ker ni bilo amandmaja. Izvolite, kolegica Godec. Ja, moj lapsus to. Okej. Ja, kolega Sajovic, to ime boste povedali. Lahko tudi javno. Če je bil to kdo od naših poslancev, je to sramotno. Če je bilo v tem kontekstu, kar ste vi govorili. Drugače je pa predsednik Vlade govoril o tragičnih zgodbah ukradenih otrok. In nismo nazadnjaki. Potem je tudi predsednik Vlade nazadnjak, ga lepo pozdravljam. Pravite, da je naš predlog referenduma protizakonit, ne vem kaj vse, proti ne vem katerim členom. Poglejte si mnenje Zakonodajno-pravne službe v primeru posvetovalnega referenduma evtanazija - štirje členi ustave ali trije členi Ustave, en člen Poslovnika. Poglejte si glede konoplje: "Po 84. členu Poslovnika, prvotni predlog ni ustrezen". In boste vi, bom zdaj pa tako rekle kot vi rečete - in vi boste nam govorili o neustreznem referendumskem vprašanju? Pravite, da ne upamo na referendume, da ne upamo na referendum, da imamo mi težavo. Ja, ne, vi jo imate, če niste za referendum, vi imate težavo iti z vprašanjem ljudem ali ste za to, da predčasno končamo mandat, torej zaupanje. Vi imate problem ne mi. O novih obrazih; dovolj vas imamo, zato so novi obrazi. Glejte, za Cerarjem, ki je bil nov obraz, je prišel nov obraz. Ke imel Cerarja, dosti, je prišel LMŠ.

"Nimam kam!": Mladinski svet Slovenije. Poplavljenci, konkretni ljudje, torej to niso laži, če ljudje lažejo, potem tisto kar sem prebrala njihove izjave to njim povejte. In dejstva niso laž in niso sovražni govor, samo to sem še čakala. Torej, hvala za današnjo razpravo. Moram reči, da najbolj konstruktivno s strani Levice ne morem verjeti, da sem to zdaj povedala. Hvala. Ampak ne s strani gospe Sukič, ampak gospoda Jakopoviča. Zaključujem razpravo. Odločanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Besedo dajem predstavniku predlagatelja Andreju Kosiju za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite, kolega. Hvala, podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav spoštovana državna sekretarka, cenjeni kolegi in kolegice. Torej, v današnjem času smo priča povečanemu številu migracij, ki potekajo preko ozemlja Slovenije po tako imenovani Zahodni balkanski poti. Te migracije potekajo na način nelegalnih prehodov meje in z zlorabo azilnega sistema, s katerim se pač ti ilegalni migranti legalizirajo te nelegalne prehode in azilne domove izkoriščajo za začasna prenočišča. Glede na dogajanja v ciljnih državah in tudi v Sloveniji ilegalne migracije predstavljajo varnostno tveganje, saj se povečujejo kazniva dejanja s strani migrantov v ciljnih državah kakor tudi v Ljubljani, kjer se zadržujejo prosilci za azil. Dejstvo je, da integracija migrantov v ciljnih državah ne poteka tako, kot so si nekateri predstavljali. Saj ljudje, ki prihajajo na ozemlje Evrope, nimajo enakega mišljenja glede multikulturnosti. Medtem ko se ostale države znotraj Evropske unije in tudi druge države, na primer Finska, Velika Britanija, vedno bolj zaostrujejo migrantsko politiko s povečanim varovanjem meje, gradnjo ograj in deportacijo ter premeščanje migrantov v Sloveniji ravnamo ravno obratno. Odstranjujemo ograjo in javnosti sporočamo, da je potrebno nelegalne migracije legalizirati, zaradi take politike se migranti in tihotapci vedno pogosteje odločajo za pot preko Slovenije, s tem se povečuje tudi pritisk na azilne domove, ki imajo premajhno kapaciteto in zato Vlada načrtuje dodatne izpostave. To namero je Vlada izvedla s sklepom na svoji 93. redni seji dne 29. februarja letošnjega leta, kjer je enostransko sprejela sklep, da se na območju nekdanjih mejnih prehodov v Središču ob Dravi in Obrežju organizira izpostava azilnega doma. Sklep je bil sprejet brez predhodnega dialoga, brez spoštovanja in soglasja lokalne skupnosti. Sklep je tako odraz diktatorskega načina vladanja in sprenevedanja Vlade, medtem ko v resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminala za obdobje 2024 in 2028 navaja, da varnost v lokalni skupnosti uveljavlja kot ena ključnih prednosti nalog države. Saj njen vpliv seže globoko v kakovost in blaginjo vseh prebivalcev. Da so ključni izzivi prihodnosti, ki vključujejo pritegovanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju, v prizadevanje za povečanje varnosti in da morajo občine dobiti večjo težo pri zagotavljanju varnosti na svojem območju. Tudi v mnenju Vlade na predlog zakona o lokalni skupnosti. Je Vlada navedla, da je sprejemanje odločitve o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma vprašanje, ki do neke mere posega tudi v vprašanje lokalne skupnosti. V kateri je vzpostavljena začasna izpostava azilnega doma, zato je potrebno pri iskanju najustreznejše izvedbe nastanitev sodelovati tudi z lokalno skupnostjo. Ali je to sodelovanje? Da je sklep vlade farsa, povedo tudi odgovori, da Vlada sploh nima podatka o kapaciteti azilnih izpostav teh azilov prav tako ne ve, kolikšna je finančna konstrukcija in da je razpis za zabojnike in postelje popravlja večkrat. Prav tako je v nadaljevanju zavajala s podatki, da sta lokaciji izbrani na podlagi strokovnega premisleka, medtem pa ni nobenih dokumentov Kot argument navaja tudi, da predvsem migranti iz Sirije migrirajo v Nemčijo in Avstrijo, zato prehod meje poteka tudi preko Središča ob Dravi, čeprav je bilo lani na območju Policijske postaje Ormož zgolj 146 nelegalnih prehodov. Sklep je tako povzročil veliko nezadovoljstvo s strani vodstva lokalne skupnosti, kakor samih občanov. Tako sta občinska sveta obeh občin sprejela sklepe s katerimi Vlado pozivajo k odpravi sklepa. Prav tako je 13. marca potekala seja občinskih svetov občine Ormož, Središča ob Dravi in Sveti Tomaž, kjer so med ostalimi sprejetimi sklepi sprejeli še sklep, da pozivajo Državni zbor k spremembi Zakona o lokalni samoupravi in da bi bilo potrebno s strani Vlade v primeru organizacije azilnih domov pridobiti soglasje ali izvesti posvetovalni referendum. Torej v predlogu, da se v zvezi z gradnjo azilnih domov izvede posvetovalni referendum smo sledili tudi v Poslanski skupini SDS in smo predlagali predlog o razpisu posvetovalnega referenduma z vprašanjem: Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in vzpostavi za nastanitev nezakonitih migrantov? Dejstvo je, da azilni dom in prisotnost migrantov povečuje varnostno tveganje in zmanjšuje občutek varnosti, ki je ena izmed najpomembnejših človekovih potreb. Ker tudi koalicija poudarja pomen mnenja ljudi, je to vprašanje pomembno, saj je potrebno od ljudi dobiti informacijo, ali se strinjajo z gradnjo dodatnih kapacitet azilnih domov v njihovem okolju, gradnja azilnih domov je namreč poseg, ki ima velik vpliv na življenje tamkajšnjih prebivalcev, zato je predlog za posvetovalni referendum upravičen in prosim za podporo.